Kolegice i kolege, nastavljamo s raspravom o Izvješću o radu pravobraniteljice za djecu za 2011. godinu. Rasprava po klubovima. Na redu je klub HDZ-a i uvažena zastupnica Branka Juričev-Martinčev. Izvolite.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospođo pravobraniteljice, kolegice i kolege, mada ne u tako velikom broju na ovoj lijevoj strani. Klub HDZ-a će podržati Izvješće pučke pravobraniteljice za djecu za 2011. godinu. ono je kvalitetno i iscrpno. Rad ureda pokazuje kontinuirani napredak u gotovo svim segmentima zaštite i promoviranja prava djece, pokazuje stvarnu brigu i osjetljivost na djecu. Ovo je jedini ured koji ima i svoje ispostave na regionalnoj razini u Splitu, Rijeci i Osijeku. Pohvalno je što su vrata ureda otvorena za djecu i ona sama dolaze i informiranju se o svojim pravima te iznose svoje prijedloge. U proteklih godinu rada ured se razvio kao specijalizirana institucija sa specijaliziranim interdisciplinarnim timom koja u svoj rad aktivno uključuje i djecu. Evo napomenula bih pučka pravobraniteljica nije, da je upravo u tijeku poziv djeci i mladima koji je do 5. lipnja otvoren za 25 novih članova za dvogodišnje razdoblje u kojoj se upravo djeca i mladi mogu prijaviti u mrežu u mrežu mladih savjetnika i uključiti se dati pomoć da se glas djece snažnije čuje u društvu i da se jasnije sagledaju njihove potrebe. Nas u HDZ-u veseli što u zaključku ovog izvješća stoji da unatoč slabostima i propustima na koje se ukazalo mora se istaknuti da su u Hrvatskoj učinjeni brojni pomaci u poštovanju i zaštiti ljudskih prava i zaštiti djece. Međutim, istaknuti su i problemi i slučajevi kršenja prava djece. Tako je najčešća povreda dječjih prava, prava na roditelje, te nasilje i zanemarivanje u obitelji. Tada obitelj umjesto da štiti dijete postaje najveći teret i problem u njihovom životu. Vezano za uzdržavanje veseli manji broj povreda prava nego ranijih godina ali zasigurno i pružanje besplatne pravne pomoći djeci i postupcima uzdržavanja je doprinijela tome. Česta su manipulativna ponašanja jednog ili oba roditelja, onemogućavanje susreta s drugim roditeljem koji je također oblik psihičkog nasilja. U ovim predmetima problem je i neujednačenost i prakse centra za socijalnu skrb. U području ostvarivanja roditeljske skrbi pritužbe se odnose na dugotrajnost postupka. Istaknuti su slučajevi kršenja prava djece putem interneta i mobilnih mreža. Posljednje istraživanje Ekonomskog fakulteta u Splitu pokazalo je da djeca koriste dnevno Internet između 6 i 7 sati. Ovom problemu treba posvetiti posebnu pozornost. Budući je teško odrediti gdje prelazi granica između slobode i narušavanja slobode. Potrebno je povećati edukaciju kod djece ali i kod roditelja kako bi zaštitili svoju djecu. Izvješće tako dodiruje i obrađuje probleme vršnjačkog nasilja, nedopuštenih noćnih izlazaka, osiguravanja pomoćnika u nastavi djece s teškoćama u razvoju, sigurnost djece u školskom prijevozu, sigurnost djece na igralištima i igraonicama, zaštita prava djece koja se bave sportom, pravo djece na sudjelovanju u kulturno umjetničkim aktivnostima, športu, igri i rekreaciji, nedovoljno ulaganje u sadržaj slobodnog vremena što uskraćuje djecu za vrijedne razvojne poticaje itd. O svakom od ovih problema moglo bi se pričati, predlagati, navoditi primjere, a i kritizirati sve nas što to uskraćujemo sve djeci. Svi smo mi suglasni da djeci treba po svim ovim pitanjima pružiti više. Međutim rješenje za većinu ovih problema bilo da se radi o derutnoj školi ili neprimjerenom prostoru za vrtić, djeci koja nemaju mogućnost trenirati u sportskoj dvorani potrebna su financijska sredstva, a njih je nažalost sve manje, bilo da se radi o državnom proračunu, županijskom, gradskom ili općinskom. Pitam se, pitam sve vas, a pitam i vas gospođo pravobraniteljice, u izvješću između ostalog stoji "U mnogim manjim mjestima na otocima i u novoizgrađenim gradskim naseljima nema dječjih vrtića. Sve veći su problemi u izdvajanju sredstava za izgradnju i opremanje dječjih vrtića, a kasnije i u sufinanciranju boravka djece u vrtiću". Da li planiramo i prihvaćamo da ovu istu primjedbu imamo i u izvješćima 2012., 2013., 2014. i tako redom ili mislimo da će se ovi problemi sami riješiti. Kako mislimo riješiti probleme na koje nam se danas ukazuje? Zar mislite gospodo vladajući da bi bio vidljivi pomak u radu pučke pravobraniteljice za djecu da nije bilo suradnje Vlade i sluha za rješavanje svih ovih problema? Bojim se da vrijeme koje dolazi je nešto drugačije. Kolege zastupnici vi koji ste podigli ruku za proračun 2012. godine s projekcijama za 2013., 2014. zar ne zar ne znate da na mnogim stavkama znatno ste oštetili i utjecali na život djece? Zar ne mislite da 350 milijuna kuna koje ste manje izdvojili za osnovno i srednje školstvo, zdravstvo, socijalnu skrb i slično neće utjecati na život upravo djece? Svi ćemo se mi tu složiti da npr. dijete na otoku je u neravnopravnom položaju u odnosu na ostalu djecu i to pogotovo u svim pitanjima, prometne povezanosti, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, organizacije slobodnog vremena itd. Međutim kada nešto treba napraviti za tu istu djecu onda sve ovo zaboravimo. Kolegice i kolege da li ste mislili na tu djecu kada ste podigli ruku da izdvojimo u 2012. čak 68% manje za izgradnju objekata društvene infrastrukture na hrvatskim otocima? I to vam je bila mala ušteda. Tada ste i za razvoj jadranskih otoka u ovoj godini predvidjeli 56% manje nego ranije. Među stručnjacima raste svijest o važnosti prevencije, ali vi i kada je prevencija u pitanju mišljenja ste da je to stavka na kojoj treba štedjeti. Tako Ured za suzbijanje zlouporabe droge svaku godinu za njega planirate smanjenje od 15-tak Nema zadovoljnog djeteta u nezadovoljnoj obitelji. Na djecu i njihov rast i razvoj u bitnome utječe život i rad njihovih roditelja, a posljednjih mjeseci nezadovoljstvo je sve veće, od rasta PDV-a, povećanja cijena električne energije, plina, smanjivanja raznih olakšica, povlastica, ovrha nad sredstvima roditelja do otpuštanja i rekordnog broja nezaposlenih. Svi ovi problemi reflektiraju se i na život djeteta. Kada se donese odluka koja se odnosi na nas odrasle neprihvatljivo je da nas se ne pita, međutim kad se donose odluke koje se odnose na djecu i mlade onda to zaboravljamo, a misija je upravo ovog ureda da brine i da djeca budu sve prisutnija u društvu, da se promijeni stav o njihovom sudjelovanju. Zadaća pravobraniteljice za djecu je brinuti o sveobuhvatnoj zaštiti i djeci, svim segmentima dječjeg života sagledati cjelinu, upozoravati odgovorne ukoliko u toj cjelini nešto ne funkcionira, tražiti bolji pristup zaštite, inzistirati na učinkovitosti resora. Stoga poštovane kolegice i kolege, posebno vi vladajući, vi koji hvalite ovo izvješće i upozoravate što bi to trebalo još učiniti da ove primjedbe ne bi bile u izvješćima i narednih godina, nemojte zaboraviti djecu, ove teme i probleme kad se predlaže proračun, kad se predlažu različiti zakoni. Ne štedite ponovno na djeci. Svi još pamtimo vaše vrijeme kada ste ukidali i smanjivali prava rodiljama i roditeljima. I ja sam majka koja je svoje treće dijete rodila 2000. i još se sjeća uštede Vlade Republike Hrvatske od 2001. do 2003. Svjesni smo situacije u kojoj živimo, međutim to sigurno ne smije ugroziti život i razvoj naše djece. Ako ne možemo izdvojiti više nemojmo izdvajati ni manje. Klub HDZ-a će podržati ovo izvješće. Poštovana gospođo pravobraniteljice, sve pohvale za vaš dosadašnji rad, ali vas molimo u ime djece i mladih da ne dozvolite da škare ove Vlade osjete djeca i mladi. Hvala. Hvala vam. Stavove Kluba zastupnika HDSSB-a predstavit će uvaženi zastupnik Igor Češek.

Poštovana pravobraniteljice, potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Klub HDSSB-a će svakako podržati izvještaj pravobraniteljice za djecu jer se iz njega može uistinu vidjeti da je Ured pravobraniteljice aktivan i da se svim raspoloživim sredstvima bori za zaštitu prava djece. Deklaracija o pravima djeteta kaže: čovječanstvo duguje djetetu sve najbolje što može dati. Tu rečenicu moramo imati zapisanu u mislima i u skladu sa njom se i ponašati. Prema procjenama Državnog zavoda za statistiku 2009. godine u Republici Hrvatskoj je živjelo 934200 djece i adolescenata što čini ukupno 21,1% stanovništva Republike Hrvatske što ju samu svrstava u zemlju sa relativno niskim udjelom djece u ukupnoj populaciji. A prije 50 godina, odnosno 1961. godine djeca su činila 27,2% populacije. 1991. godine Republika Hrvatska je ušla u fazu depopulacije i ta faza još traje, a statistički podaci upućuju da hrvatsko društvo stari te da broj stanovnika vremenom opada. Zbog depopulacije ruralnih područja postoje velike razlike u koncentraciji stanovništva između ruralnih krajeva i velikih hrvatskih gradova. Smanjenje tih razlika treba biti osnovni zadatak demografskog oporavka Hrvatske jer veliki udio stanovništva u ruralnim sredinama živi na rubu siromaštva, a siromaštvo doprinosi da osnovna prava djeteta budu narušena. Djeca u visokom riziku od siromaštva su djeca u obiteljima bez zaposlenih, djeca u obiteljima koja primaju trajnu novčanu naknadu te djeca iz jednoroditeljskih obitelji s niskim primanjima. Nažalost, većina djece koja živi u uvjetima siromaštva žive u Slavoniji i u središnjoj Hrvatskoj. Ove popularne mjere Vlade Republike Hrvatske kao što su povećanje PDV-a, povećanje cijena električne energije, neće sigurno učiniti ništa dobro da bi se to siromaštvo spriječilo. Napomenut ću neka od osnovnih prava djeteta. Djeca imaju pravo biti sa svojom obitelji ili sa onima koji će se za njih najbolje brinuti, djeca imaju pravo na životni standard, djeca imaju pravo na zdravstvenu zaštitu, djeca imaju pravo na igru, djeca imaju pravo na besplatno školovanje, djeca imaju pravo biti sigurna i ne biti povrijeđena ili zanemarena, djeca imaju pravo izraziti svoje mišljenje i družiti se sa drugom djecom kako bi izrazila svoje poglede. Upravo kako bi se što uspješnije štitila prava djece Ured pravobraniteljice ni u kom slučaju ne smije biti pripojen niti jednom drugom uredu kao što je to bilo pokušaja. U 2011. godini Ured pravobraniteljice za djecu zaprimio je 1054 pisanih prijava, a najveći dio tih prijava, njih 636 odnosio se na povrede osobnih prava djece i to 306 prijava se odnosilo na pravo na život uz roditelje i roditeljsku skrb. I dalje se najveći dio prijava u ovom području odnosi na pitanja vezana za ostvarivanje sadržaja roditeljske skrbi, njih 218 kojima je pogođeno ukupno 299 djece. Znatan broj predmeta, odnosno njih 159 odnosi se na zaštitu djece u obrazovnom sustavu, no zamjetan je i broj prijava povrede ekonomskih prava djece te pravosudna zaštita prava djece. Ured UNICEF-a u Republici Hrvatskoj u suradnji s Institutom društvenih znanosti "Ivo Pilar" i u suradnji sa Uredom pravobraniteljice za djecu izdao je publikaciju pod nazivom analiza stanja prava djece i žena u Republici Hrvatskoj u kojoj je sveobuhvatno objašnjeno i podacima potkrijepljeno stanje djece i žena u Republici Hrvatskoj i takva je publikacija uistinu hvalevrijedna. Djeca prema raznim konvencijama imaju čitav niz prava i obuhvaćena su sva prava koja bi trebala djeci omogućiti normalno odrastanje i razvoj, no činjenica jeste da se kod nas vrlo često nekad osobna prava djece krše, a većinom niti javnost, a niti institucije odgovorne za sankcioniranje prekršitelja tih prava nisu upoznati sa kršenjem tih prava. Ured pravobraniteljice je u ovom iscrpnom izvješću detaljno opisao pojedine slučajeve no treba još poraditi na tome da se javnost senzibilizira odnosno da se upozna sa svim pravima djece i o tome ako uoči da ima povreda kršenja tih prava upozori odgovarajuće institucije jer i sama pravobraniteljica priznaje da je primijećen manjak javne svijesti. Tu je također i manjak volje od dijela odraslih da prihvate mogućnosti da se dječji glas čuje u društvu i da se njihova mišljenja uvažavaju. Ovakva su negativna stajališta zasnovana na izdanju o dječjim pravima i manjku vještina potrebnih za izgradnju odnosa sa djecom na temelju međusobnog razumijevanja i poštovanja. Dakle, vrlo je važno poučiti odrasle da su djeca rođena sa temeljnim slobodama i pravima svih ljudskih bića. Važno je također pomoći roditeljima da stvore obiteljsko okružje u kojem se djeca mogu koristiti svojim pravima. Prva i osnovna zadaća svih odgovornih za zaštitu prava djece treba biti promicanje odgojnog roditeljstva jer nepovoljno obiteljsko okruženje i roditeljski postupci mogu se negativno odraziti na socijalni, emocionalni i tjelesni razvoj djeteta, a uslijed nedostatka roditeljske odgovornosti dolazi do lošeg mentalnog zdravlja djece koja u većini slučajeva ili postaju povučena, nesocijalizirana ili je njihovo ponašanje u najmanju ruku nedolično i problematično. Pored roditelja veliku odgovornost za normalno odrastanje imaju obrazovne ustanove. Dobar dio vremena djeca provode u školi, a zapanjujuća je činjenica da je jedan dio, napominjem jedan dio stručnjaka iz obrazovnog sektora, sektora, marginalizira dječja prava pa se tako vrlo često pred vršnjačkim nasiljem koje se odvija u blizini ili neposredno u školama zatvaraju oči i ne poduzima ništa. Ja sam obavio jedan razgovor sa djevojčicom koja pohađa 5. razred i htio sam čuti njezina razmišljanja i njezine stavove i iz tih razgovora saznao sam te njezine probleme. Najviše joj smeta težina školske torbe koja usput rečeno teži 9 kg i preteška je za djevojčicu iz 5. razreda i što mora od kuće do škole pješačiti 3 km po neosvijetljenoj cesti koja je posebno opasna po zimi kada se kući vraća iz druge smjene. Na rješavanju takvih problema se mora uključiti lokalna zajednica i saslušati djecu i njihove probleme. Pored roditelja i škola ima ogromnu ulogu u samom odgoju djece i zaštiti njihovih prava i to kako ona provode slobodno vrijeme. Treba ih poticati na sudjelovanje u slobodnim aktivnostima jer tako grade društvene odnose, ostvaruju dodatne vještine i znanje. Istraživanja pokazuju da životno okruženje djece određuje način na koji ono provodi svoje slobodno vrijeme te da djeca iz ruralnih krajeva imaju siromašne mogućnosti za slobodne aktivnosti. Takva djeca, a posebno se odnosi na onu srednjoškolske dobi, vrlo često zabavu nalaze u kladionicama pa je statistički podatak da 83% srednjoškolaca bar jedanput posjetilo kladionicu. Vrlo često ih možete vidjeti u kafićima uz bocu alkoholnog pića i pored aparata za kockanje. Potrebno je više uključiti rad Državnog inspektorata u sprečavanje prodaje alkoholnih pića i duhanskih proizvoda maloljetnicima, a poznato nam je da su ti proizvodi maloljetnicima vrlo lako dostupni. Završit ću raspravu o ovom izvješću jednom poslovicom koja kaže da je dječji život poput komada papira na koji svatko ostavlja bilješke. Potrudimo se svi da te bilješke budu ugodne djeci kako bi svako dijete na kraju moglo napisati lijepu knjigu svoga života. Hvala. Hvala vama. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi na redu je uvaženi zastupnik Domagoj Hajduković. Izvolite. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažena gospođo pravobraniteljice za djecu sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. mislim da je ovo izvješće vrlo bitno. Vrlo je bitno zato što se bavi sa onima koji su najmanji i najranjiviji u našem društvu, a to su upravo djeca. A djeca su naša budućnost moramo o njima brinuti. Ali i zbog toga što je svako društvo onoliko jako koliko su njegovi najslabiji jaki. Ako su naša djeca jaka, ako su zaštićena, ako uživaju svoja prava i konzumiraju ih tada smo i mi dobro, sređeno i jako društvo. Djeca prilikom odrastanja imaju svoje različite razvojne potrebe koje se manifestiraju u njihovim životima ovisno o njihovim sposobnostima koje su dobile rođenjem, ali ovisno i o društvu u kojem žive. Naravno da će sve društvene promjene utjecati i na djecu, ali na nama je kao odgovornoj državi ali i kao odgovornim pojedincima da im osiguramo miran, dostojanstven i poticajan rani život, najraniji. Dakle, mirno, dostojanstveno i poticajno razvojno razdoblje. Također, ono što je djeci najpotrebnije, a što vjerojatno i svi znate to je ljubav. I to roditeljska ljubav i poticajna i zaštićena topla obiteljska atmosfera. To im nažalost ne možemo garantirati, ali možemo osigurati da ona djeca koja to nemaju da ih zaštitimo, da im pokušamo to nadomjestiti iako se roditeljska ljubav ne može nadomjestiti ničim, ali da pokušamo kompenzirati te nedostatke koje oni u životu, pogotovo u svom najranijem životu, itekako osjećaju. Ako mene pitate dio odgovora na ovaj problem, zadnji problem koji sam naveo, leži u obrazovanju. Jer dame i gospodo da bi obavljali neki posao morate završiti neku školu, morate završiti neki fakultet, imati diplomu. Roditelj može biti svatko i to je također pravo svih nas, ali i osnovna potreba nas kao ljudskih bića, bioloških bića potreba za prokreacijom, za razmnožavanjem, za roditeljstvom. Ono što mi možemo napraviti je da buduće roditelje, a sadašnju djecu, obrazujemo. Da im damo određene vještine i znanja koje je potrebno roditeljima. Osnove psihologije i pedagogije koje bi oni trebali imati ukoliko žele svom djetetu pružiti kvalitetan, poticajan život, ali naravno i pravu obiteljsku ljubav. Jer obiteljska ljubav je izuzetno važna, ali ne može nadomjestiti neke stvari. Međutim, život bez obiteljske ljubavi to je nešto najteže i to se ne usuđujem ni zamisliti kako je izuzetno teško. U izvješću smo čitali i o nasilju među mladima, nasilničkom ponašanju, poremećajima u ponašanjima i slično. Ja bih rekao da su to samo simptomi. Dakle, to nisu uzroci sami po sebi. To su simptomi da s tom djecom nešto nije u redu. U smislu da nemaju dovoljno poticajnu toplu obiteljsku atmosferu, da im nešto u životu nedostaje. I to je poziv na pomoć, to je apel za pomoć svim institucijama. Dakle, od učitelja, nastavnika, profesora, pedagoga i ostale dakle koje su u kontaktu s tim djetetom gotovo svakodnevno do roditelja i ostalih institucija koji taj apel moraju shvatiti ozbiljno i moraju postupiti. Ali ne postupiti restriktivno nego pokušati iznaći u čemu je problem i onda tom djetetu zaista pomoći. Jer to je u interesu svih nas da pomognemo toj djeci. No to nasilje, poremećaji u ponašanju i slično su samo dakle kao što sam rekao simptom, ali uzrok su dublji društveni problemi. Ne nužno gospodarska kriza. Dame i gospodo ako se prisjetimo naših najranijih godina života sjetit ćemo se da smo svi odrasli u nekim teškim i burnim vremenima, vremenima krize, gospodarske stabilizacije kako se već onda nazivalo. Ja u vremenu prije rata i poraću koje svi znamo da je bilo teško što zbog Domovinskog rata što zbog posljedica koje je on ostavio. Ali svi smo se razvili u neke kompletne i zaokružene osobe. U tome su nam naravno pomogle naše obitelji, ali dakle same krize i promjene u društvu nisu jedini uzrok ovih problema i vjerujem da to također treba istaći. Što se tiče sadašnje licemjerne brige kolega iz HDZ-a prema djeci, ja ih mogu podsjetiti samo na nešto, u prošlom sazivu dame i gospodo vi ste zagovarali zakon po kojemu bi se sva pravobraniteljstva ujedinila. Ova Vlada i ovaj klub to neće napraviti baš zbog toga što vjerujemo da je Ured pravobraniteljice za djecu izuzetno bitan, izuzetno bitan jer je tu da zaštiti naše naše najmlađe i naše najranjivije. Isto tako kao i pravobranitelj za osobe sa invaliditetom, za ravnopravnost spolova itd. Da zaključim, zaključio bih i sa jednom osobnom pohvalom gospođi pravobraniteljici za djecu i njezinoj zamjenici budući da sam stjecajem okolnosti i ja imao doticaja sa djecom koja su imala problema. Kada sam se obratio vašoj instituciji bili ste izuzetno hitri, vrlo ste brzo i profesionalno postupili i na tome vam hvala. Hvala vam u moje ime, hvala vam u ime one djece koje nadam se da smo pomogli ili nadam se da smo ima barem pokušali pomoći. Zbog toga ću ja podržati ovo izvješće i pozivam i sve moje kolegice i kolege da ga podrže, jer ovo je samo mali dio načina na koji možemo pomoći našoj djeci. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala i vama. Ova vaša rasprava potakla je uvaženog kolegu Stjepana Milinikovića na repliku. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Hajduković, pa lijepo ste govorili u više navrata ponovili da su djeca naša budućnost da im treba osigurati uvjete i apsolutno u tom sam suglasan, ali ste govorili da im je potrebito osigurati skladan obiteljski život, dobro sam zapamtio a prije petnaestak dana kad smo ovu, pitanje obitelji potezali u raspravi o potpomognutoj oplodnji onda ste razmišljali drugačije. A druga stvar, govorili ste dakle i o uvjetima, a želim vas pozvati i tu da budete dosljedni. Molim vas lijepo kad je izglasavan proračun, kada su smanjena sredstva jedinicama lokalne i područne samouprave, molim vas lijepo, koje osiguravaju dječje vrtiće. Konkretno, ja u svojoj općini imam dva dječja vrtića koja su besplatna, evo vi ste digli ruku za taj dio, govorite onda o licemjerju, molim vas dragi kolega, isto tako ko je smanjio dječje doplatke u određeno vrijeme? Znate, više možete vi lijepo ovako sa finim riječima govoriti, ali više govori jedno djelo nego sto riječi. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Čut ćemo i odgovor na repliku uvaženog kolege Domagoja Hajdukovića. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo stalno se nekako vraćamo u prošlost, a ja sam i povjesničar ovako po struci, pa ja to onda i volim se vratiti malo u prošlost, iako nedavnu. Kolega drago mi je da se slažemo oko ovih stvari, ali isto tako ako ste me pažljivo slušali u uvodu sam rekao da jedno od naših osnovnih potreba kao ljudskih bića je potreba za razmnožavanjem, potreba za obitelji, a Zakon o medicinski potpomognutoj obitelji je upravo to. Da dajemo šansu onima koji to ne mogu ostvariti na uobičajen način, da imaju djecu, da dobiju djecu, da vole tu djecu, da ta djeca odrastaju u obitelji koja će ih voljeti. Al što se tiče jedinica lokalne samouprave samo da vas podsjetim 2010. godine ste skoro milijardu kuna oduzeli jedinicama lokalne samouprave izmjenama poreza na dohodak, stope poreza na dohodak. Evo samo toliko o brzi. Hvala vam lijepo. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Uvažena kolegica Ana Komparić Devčić. Izvolite. **Komparić Devčić, Ana (SDP)** Hvala potpredsjedniče, poštovana pravobraniteljice sa suradnicima, kolegice i kolege. Ja ću se također u mojoj raspravi pridružiti svim onim kolegama koji su pohvalili ovo vaše izvješće. Isto smatram da je izvješće izuzetno dobro napisano, da nam govori o tome u kakvom se stanju nalazi naše društvo u odnosu prema djeci, s kakvim se poteškoćama i problemima susreću djeca u svom svakodnevnom životu, ali posebno ću se osvrnuti na dva dijela ovog poglavlja koja mi se čine izuzetno važnim a koji put mi se čini da dosta preskočimo, nekako brzo pređemo preko nekih segmenata. Jedan dio o kojemu su govorili kolege i vi ste u uvodnom puno toga govorili, a to je nasilje u odgojno obrazovnim ustanovama iz ovog izvješća se da iščitati da su dakle prijave zapravo u odnosu na 2010. godinu u padu, ali ono što mi svaki dan možemo vidjeti iz naših medija je činjenica da to postoji i da se to, ovo da to postoji i da se to, ovo društvo nije našlo načina kako se nositi sa nasiljem u odgojno obrazovnim ustanovama. Ono što ste sami i naveli u ovom izvješću kažete da odgojno obrazovne ustanovama u kojima bi se djeca trebala osjećati zaštićeno i sigurno zapravo uvijek, nerijetko postaju poprište toga nasilja, a ono što se da iščitati je činjenica da naši profesori, naši učitelji, naši ravnatelji, al nažalost ni stručni timovi nekako ko da nisu spremni na novi način nasilja među mladima, a to su ova nasilja preko facebooka i preko mobitela i preko interneta. Ono što posebno zabrinjava jesu i ova nasilja koja se javljaju, a koja imaju smrtne posljedice. Čini mi se da za ovo društvo ne može biti prihvatljivo takvo ponašanje mladih i da bi smo trebali itekako poraditi na prevenciji nasilja među mladima. Nekako se stječe dojam da smo izgubili jednu cijelu generaciju mladih, da smo zaboravili raditi s njima na odgoju, još obrazovanje kako tako, ali nekako se izgubio odgoju cijeloj toj odgojno-obrazovnim institucijama, od vrtića, preko osnovnih i srednjih škola. Čini mi se ko da su zakazali i roditelji ali i škole, ali i socijalne službe pa nekako imamo danas nekakvu generaciju koja će na žalost, ne kažem da je to generalno pravilo, ali ima ubiti zbog nečije frizure, ili nekome jer je dao kunu, a ne dvije kune i onda ono što se nama dešava je činjenica da to suđenje traje jako dugo i da ne šaljemo dobru poruku, jer ako se za presudu čeka 3 godine, onda zapravo kakvu smo mi poruku poslali i onome tko je ubio, i onome koga se ubilo, odnosno roditeljima, odnosno mladima. Dakle, apeliram zapravo i na pravosuđe prije svega, da se te presude donose unutar nekakvih 6 mjeseci, jer onda to ima smisla i ima poruku. Dakle, iz izvješća se da iščitati da nam je potrebna edukacija, edukacija kako nastavnika tako roditelja, a ponajviše same djece. A onaj drugi dio o kojem sam htjela govoriti odnosi se, što mi se i vi ste samo u izvješću to samo onako nekako to brzo prošli, odnosi se na mlade i sport. Ono što sam ja iščitala iz ovog vašeg izvješća je vidljivo da zapravo se tim jednim velikim područjem malo tko bavi. Nekako smo zanemarili, načelno se svi slažemo da je bavljenje sportom jedan izvrstan oblik prevencije, da je sport potreban za zdrav psihofizički razvoj djeteta. Ali onda kada vi postavljate konkretna pitanja ne dobivate konkretne odgovore. Vi ste postavili brojna pitanja koja za istinu mogu reći ja sam dugogodišnji djelatnik u sportu i stvarno nisam o nekim stvarima razmišljala koje ste mi vi ukazali u ovom vašem izvješću. Na primjer kada se djeca mogu baviti borilačkim vještinama. I ono što sam primijetila u vašem izvješću je da je Svjetski liječnički zbor i američka pedijatrijska akademija da traže zabranu bavljenja boksom i nekim sličnim borilačkim vještinama jer se pokazalo da ta djeca imaju češće ozljede mozga nego ostala generacija njihova. I vidim da vi na to pitanje niste dobili odgovor ni od HO-a, ni od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, ni od Nacionalnog vijeća za sport. Dobili ste nešto od liječničkog zbora i to da se oni protive da se djeca bave boksom. I ja dam zaključiti iz svega toga da zapravo kao što sam na početku rekla ovim problemom, a to su djeca i sport se zapravo ne bavi nitko. Načelno se svi bavimo, a zapravo suštinski se nitko ne bavi. I s obzirom da je sad upravo u javnoj raspravi izmjene i dopune Zakona o sportu ja apeliram na vas da se aktivno uključite, da pošaljete sve vaše primjedbe koje se daju iščitati iz ovog izvješća i da na taj način pokušamo zakonski regulirati probleme s kojima se susreću roditelji jer zapravo na sve kako i vi pišete u vašem izvješću sve ostaje na odluci i odgovornosti roditelja, da sustav mora dati odgovore na ovakva pitanja. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala i vama. Riječ sada dajem poštovanoj zastupnici Nadici Jesaš. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana pravobraniteljice za djecu sa suradnicama, poštovane kolegice i kolege. Ja sam zapravo ovu današnju raspravu zamislila potpuno drugačije nego što ću je eto odraditi. Naime, na promjenu su me navela neka događanja u posljednja dva dana o kojima se dosta govorilo i u medijima, a i između nas. Riječ je dakle o ovogodišnjem polaganju državne mature treće po redu. Naime, srednjoškolci su redom iskazivali veliko nezadovoljstvo, razočaranje, pa rekla bih čak i šok jer su bili suočeni s pitanjima i s pojmovima za koje u toku 12 godišnjeg školovanja zapravo nisu ni čuli. Dakle, ova državna matura im je htjela dati jednu poruku, a ta je poruka vrlo neugodna, da su naši srednjoškolci, dakle da su maturanti na kraju 12 godišnjeg obrazovanja zapravo velike neznalice. Međutim, ono što moram reći da su se čak i ljudi iz struke složili da je državna matura koncipirana na ovaj naš način, od samog početka neprimjerena, da je preteška i da predstavlja svojevrsno iživljavanje nad djecom. Reći ću da očito nismo daleko od toga da hrvatska državna matura postane ono što je u Kini tzv. gaokao. Ovih dana sam čitala o tome. To je najstresniji ispit na svijetu na kojem se testira cjelokupno znanje stečeno od upisa u vrtić do završetka srednje škole. Dakle, kineski srednjoškolci uče danima do iznemoglosti za taj ispit od jutra do kasno u noć, a kad se počnu onesvještavati od napora daje im se infuzija aminokiselina i ta infuzija zamislite se subvencionira od strane države. Dakle, država i državne institucije znaju što se s djecom događa i očito to objeručke podržavaju. Učenici nakon primanja infuzije dalje uče sa tim flašama iznad svojih glava i nije čudo što se u vrijeme odigravanja i tog učenja i polaganja ispita događaju i samoubojstva. Vrhunac ove strašne prakse je sljedeći. Onaj tko pokuša prepisivati doživotno je obilježen, jer se taj podatak upisuje u javnu bazu podataka koja se stavlja na uvid svim poslodavcima u Kini. Postavljam pitanje je li to cilj kojemu i mi u Hrvatskoj stremimo? Je li i mi u Hrvatskoj to želimo svojoj djeci? Živimo u vremenu kad svi moraju biti najbolji, kad svi moraju biti najpametniji, nitko ne smije biti nenadaren i nitko si ne smije dozvoliti da bude neambiciozan. Cijeni se isključivo izvrsnost, samo petice osiguravaju budućnost. Bolesno ambiciozni roditelji dnevno voze djecu iz škole na instrukcije, sa instrukcija na nogomet ili plivanje, s plivanja na balet ili sviranje klavira i svakodnevno ih podsjećaju da su im dali sve. Međutim, jedina je istina da se roditelji ne druže s djecom, da su previše zaokupljeni poslom i sticanjem onog materijalnog, da ne razgovaraju sa djecom, samo ih opslužuju eto na njihovom putu ka uspjehu. Mislimo eto da smo dali našoj djeci sve, a zapravo smo im uskratili sebe, roditelje. I što se događa s djecom? Djeca su zaboravila na igru i boravak na svježem zraku, oni su play station generacija i imaju samo virtualne prijatelje, često ih boli glava. Dakle, čujemo da desetogodišnjaci redovno piju kafetine. Sve je potrebno i sve je podređeno postizanju izvrsnih rezultata. I onda se čudimo kao roditelji i kao društvo eskalaciji vršnjačkog nasilja, čudimo se njihovoj sklonosti alkoholu, pušenju, drogama, zabrinuti smo zbog internetskog nasilja i Internet pedofilije. Prije nekoliko dana moram to spomenuti ministar Jovanović objelodanio je podatke o prehrambenim i pušačkim navikama naše djece od 11 do 15 godina starosti. Podaci su to koji ne čude, oni zabrinjavaju i plaše, strahovito plaše, a oni govore sljedeće da su djeca navedenog uzrasta predebela i po pretilosti zauzimaju visoko sedmo mjesto među vršnjacima iz 41 zemlje gdje je to istraživanje izvršeno. 20% ove djece počelo je pušiti već u osnovnoj školi. Dakle, svako peto dijete već od osnovne škole puši. Jednak postotak djece, dakle 20% nikada ne pere zube. 76% ove djece nema povrće, a 66% nema voće u svom meniju. Ovim podacima možemo dodati i još neke. Postotak djece konzumenata alkohola u Hrvatskoj raste brže nego što taj postotak raste u Europi. Isto tako podaci iz analize o stanju prava djece i žene u Hrvatskoj koju je izradio Institut "Ivo Pilar" za potrebe UNICEF-a govore da postotak porođaja adolescentica riječ je o djevojkama između 15 i 19 godina u Hrvatskoj iznosi oko 4% i to je puno više od prosjeka u EU. I postavljam još jedno pitanje, tko od nas kolegice i kolege nakon ovih podataka može reći da ne podržava uvođenje zdravstvenog odgoja u škole? I na kraju bih željela reći nekoliko riječi o jednom sasvim konkretnom problemu na terenu o kojima se govori u ovom izvješću međutim ja ću ga eto malo elaborirati šire. Riječ je o manjku predškolskih ustanova dakle vrtića, naročito u ruralnim sredinama, ali još više riječ je o modelu financiranja sustava predškolskog uzrasta koji je ovoga trenutka u cijelosti na leđima jedinica lokalne samouprave. Za državu Hrvatsku djeca do 7 godina starosti kao da ne postoje. Država ih počinje prepoznavati i prati ih u osnovnoškolskom, srednjoškolskom, visokoškolskom obrazovanju ali eto u predškolskom odgoju Hrvatska svoju djecu ne prepoznaje. Znamo da je predškolski odgoj izuzetno važan jer upravo do polaska u školu dijete usvaja najviše odgojnih navika, štoviše najnovija istraživanja pokazuju da najviše navika dijete stječe i usvaja upravo do treće godine svog života. A zbog toga što predškolski odgoj financiraju same jedinice lokalne samouprave to je jedna ogroman financijski teret za njihove proračune pogotovo od kako su se u posljednje dvije godine smanjili izvorni prihodi lokalne i područne samouprave. Vrlo često nakon što se podmire troškovi financiranja dječjih vrtića odnosno predškolskih ustanova u proračunima ne ostaje gotovo ništa za podmirenje drugih potreba građana u jedinicama lokalne samouprave. Ono što nadalje vezano za to želim istaći je da su ogromne razlike u cijenama vrtića. Tako primjerice ekonomska cijena najvećeg broja vrtića u općinama i gradovima Međimurske županije odakle dolazim iznosi oko tisuću kuna s tim da 50% sufinanciraju roditelji, a 50% troška otpada na jedinice lokalne samouprave. pri tome je važno naglasiti i to posebno ističem da je prosječna plaća u Međimurskoj županiji 25% niža od državnog prosjeka. S druge strane u Zagrebu kao jedinici područne samouprave vrtić roditelje košta puno manje. Ja ne znam koliko je to sada nakon ovih posljednjih promjena ali definitivno je puno manje, jer znam da 400 kuna, znam da je jedno vrijeme bilo svega 200 kuna s tim da opet moram to usporediti sa prosječnom plaćom u Zagrebu koja je 25 do 30% veća od državnog prosjeka. zamislite u kakvoj su situaciju u kakvom su odnosu naspram Zagreba ostali građani Hrvatske? Dakle, financiranje predškolskog odgoja mora imati ujednačenije kriterije, nedopustive su ovakve ogromne razlike na terenu međutim promjene se neće dogoditi ako dio tereta financiranja predškolskog odgoja na svoja leđa ne preuzme država odnosno ako se dio sredstava ne spusti povećani dio sredstava ne spusti na jedinice lokalne samouprave. I na kraju želim reći da je izvješće gospođe pravobraniteljice izvrsno. To sam rekla i na Odboru za ravnopravnost spolova i svesrdno ga podržavam. Hvala lijepa. Hvala vama. Na ovo izlaganje imamo prijavljenu jednu repliku. Uvaženi zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolegice Jelaš ja sam suglasan sa većim dijelom vaše rasprave, a i malo sam iznenađen sa zaokretom koji ste napravili. Ajmo reći prije 15 dana kada se govorilo u ovom Visokom domu o medicinski pomognutoj oplodnji onda ste drugačije vrijednosti govorili, a sada ste evo i na neki način zagovarali obiteljske vrijednosti i skrb za djecu sa te razine. Ali s druge strane potaknuli ste me na repliku u onom dijelu gdje ste rekli predškolske ustanove dakle u jedinicama lokalne samouprave poglavito na selu. Apsolutno sam suglasan da je potrebito jednake uvjete osigurati i na selu i u svakoj sredini. Ali želim vam reći kako mi možete objasniti vi kao ekonomista kada je proračun za ovu godinu jedinicama lokalne samouprave uskraćena su tolika sredstva, kao i na koji način, ja vas lijepo molim. Ako k tome dodamo da je na selu prema poljoprivredi se odnosi tako kako se odnosi, da su potpore ukinute na neki način smanjene, da je stanje ekonomsko na selu vrlo teško i složeno. Kako u tim okolnostima osigurati jednake uvjete? Za mene je to na neki način diskriminacijski odnos prema ruralnim sredinama koje vi zagovarate naravno i svi, a moramo osigurati iste uvjete svima. Hvala lijepa. Hvala vama. Na repliku će odgovoriti poštovana zastupnica Nadica Jelaš. **Jelaš, Nadica (SDP)** Poštovani kolega MIlinkoviću, ove vaše primjedbe su simpatične ali obzirom da malte ne da ste svakom loncu poklopac počinju već polako i iritirati. Naime, ja strahovito zastupam obiteljske vrijednosti i pitam vas da li za vas obitelj je samo ono što smatramo klasičnom obitelji. Po meni je obitelj i život jednog roditelja s djetetom. To je nešto što vi nažalost ne uvažavate. A što se tiče medicinski potpomognute oplodne dakle taj je zakon striktno namijenjen neplodnim roditeljima, a i ti roditelji vidite žele imati djecu. U raspravu će se sada uključiti poštovana zastupnica Dunja Špoljar. Izvolite. **Špoljar, Pravobraniteljice sa suradnicima, cijenjene kolegice i kolege zastupnici. Evo započet ću sa nekoliko citata iz dnevnih tiskovina. "Učenik 6. razreda da je u kuhinji slučajno trknuo starijeg dječaka, a ovaj ga je primio za glavu i zaprijetio da će vidjeti svoga boga. U jednom trenutku spotaknuo se i pao na pod i tada ga je stariji dječak više puta udario koljenom u glavu". Sljedeći: "Mladi je nasilnik djevojčicama prvo prijetio, jednu je zatim hrđavim nožem zarezao po licu, a drugu po vratu. Roditelji ih od tada više ne puštaju u školu". Sljedeći: "Jučer oko 14,30 sati u dvorištu jedne srednje škole 19. godišnjak je bez ikakvog povoda tjelesno napao 16 godišnjeg učenika te škole. Tom prilikom ga je više puta rukom u glavu i tijelo te ga natjerao da klekne, a potom ga nastavio udarati koljenom i laktom u glavu i tijelo". "Učenik 8. razreda osnovne škole u tri dana dva puta je istukao 4. razreda te škole nanijevši mu lakši potres mozga". To je naša stvarnost. Što je ustvari vršnjačko nasilje? Radi se o agresivnom činu kada postoji nesrazmjer u snazi i moći i to je čin koji se ponavlja. Može se raditi o fizičkom zlostavljanju, verbalnom ili indirektnom zlostavljanju kao što je isključenje iz grupe, ogovaranje je drugo i moram napomenuti da su djeca mahom proglasila ovo zadnje najbolnijim nasiljem i iživljavanjem. Vršnjačko nasilje veliki je problem u osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj. istraživanja govore o 100 tisuća učenika koji su izloženi vršnjačkom nasilju, a negativne posljedice trpe svi uključeni u nasilje, uključujući i promatrače što znatno povećava tu brojku. Kako rješavati dakle problem vršnjačkog nasilja? Treba stvoriti opće preduvjete, prije svega ono što želim podvući, osviještenost. Odrasli u školi i kod kuće moraju priznati postojanje problema nasilnika odnosno žrtve u njihovoj školi. Za razvijanje efikasnog programa prevencije nužno je prikupiti podatke o specifičnim prilikama konkretne škole. Dakle, još jedan od općih preduvjeta je odluka odraslih odnosno osoblja škole i roditelja ili lokalne zajednice da će se angažirati u rješavanju tog problema. Na terenu se često može susresti sa slabom informiranošću učenika, roditelja i učiteljima o mogućnosti koje se nude, gdje i kakvu pomoć mogu dobiti, kako reagirati, kome se obratiti, koliko su učinkoviti programi i projekti koji postoje te kako se uključiti u njih. Sad dolazimo do onog glavnog, jesu li angažirane osobe dovoljno stručne. Kako bi se mogle angažirati u rješavanju vršnjačkih sukoba učiteljice i učitelji moraju biti educirani za to. Učitelje i učiteljice je potrebno informirati o tome što sve podrazumijevaju termini nasilja nad i među djecom te kako ih prepoznati, razjasniti što se od njih u nekim tipičnim situacijama očekuje iako se nijedna situacija nasilja ne može nazvat tipičnom te podučiti tehnikama koje bi im mogle biti korisne pri angažmanu u sukobu. Dakle, izvješće pred nama pruža zaista relevantnu sliku o stanju prava djece, iscrpno je, temeljeno je na brojnim slučajevima u području kršenja prava djece, ali istovremeno daje jasne smjernice za djelovanje na zaštiti i promicanju dječjih prava. Budući da je zadatak pravobraniteljice za djecu da predlaže poduzimanje mjera za izgradnju cjelovitog sustava zaštite i promicanja prava interesa djece te za sprečavanje štetnih djelovanja koja ugrožavaju prava i interese djece dobro je da je ovo izvješće ukazalo na potrebu većeg zapošljavanja stručnih suradnika u školama, potrebe za permanentnom edukacijom učitelja i učiteljica koje je sada nedostatno, ali i roditelja kako nijedno jedino dijete kojem je to potrebno ne bi ostalo uskraćeno neposredne stručne pomoći. Na kraju, niti jedan učenik, niti jednu učenicu ne bi smio strah pratiti u školu zbog iščekivanja da će tamo biti izložen ili izložena nasilju ili ponižavan. I isto tako, niti jedan roditelj ne bi se smio bojati da će se nasilje dogoditi upravo njegovom djetetu. Hvala. Hvala vama. Želju da se obrati Saboru iskazala je i poštovana zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Poštovana pravobraniteljice za djecu sa suradnicama, kolegice i kolege. Evo ovaj je izvještaj zapravo vrlo sadržajan u svim segmentima. U raspravama jučer i danas čuli smo rasprave iz raznoraznih oblasti, najviše naravno o nasilju, o odgoju, obrazovanju o kojem ćemo zapravo slušati i kroz sustav obrazovanja odnosno kroz razne zakone, pripreme, strategije koje se pripremaju. Ja ću danas govoriti samo o jednom segmentu, o nepovoljnom položaju djece kao sudionika pravosudnih postupaka u našoj državi. Naime, navedeni su i u ovom izvještaju dugotrajni postupci utvrđivanja roditeljstva, čak ponekad do 12 godina. Pitam se da li zakonodavac tu može utjecati na brzinu ovakvih postupaka propisujući kazne ako se roditelji, odnosno potencijalni roditelji ne jave u određenom vremenu. Roditelji se isto tako žale na prijeteću formu pozivanja djece na sud, naročito u svojstvu svjedoka. Sve je to naravno zabrinjavajuće, a isto tako je zabrinjavajući jedan neempatičan odnos sudaca prema djeci koji su ili žrtve ili su svjedoci u sudskim postupcima. Upravo zbog toga se ovakva sprečavanja ovakvih nemilih događaja vide se zapravo u specijalizaciji osoblja u sudstvu, odnosno odvjetništvu koji rade sa djecom. Ali isto tako moram reći da nije dovoljno imati samo educirane suce u tom smislu, nego i specijalizirane odnosno licencirane odvjetnike koji se bave djecom što je normalna praksa u svijetu. Trebala bi se zapravo što hitnije mijenjati praksa sudova u smislu prioriteta. Vrlo često kaže se da su prioriteti važnija kaznena djela općeg kriminaliteta. A što nam je važnije od rješavanja problema s djecom? Jer je upravo vremensko rješavanje, čak izricanje kazni je upravo vrlo bitno i to može biti čak preventivno za daljnje ponavljanje djela. Problem se javlja i kod ponavljanja ispitivanja djece žrtava kaznenih djela. Time ih se zapravo u njihovoj svijesti iznova čini žrtvama, a to je suprotno Zakonu o sudovima za mladež koji navodi da se na glavnoj raspravi uvijek pročita zapisnik o iskazu svjedoka čime naravno je zakonodavac predvidio upravo takvu ponovnu viktimizaciju djece. Prema tome, neodgovarajuće zapravo postupanje policije i pravosudnih tijela prema djeci dirljivo je iz mislim svima nama znanog nedavnog događaja na Općinskom sudu u Zagrebu kada su dvije djevojčice u dobi od svega 7 i 8 godina dovedene su pred sud da bi svjedočile kao žrtve da bi svjedočile o bludničenju starijeg muškarca nad njima. Slažemo se svi da je neprimjereno da žrtve takvih takvih kaznenih djela nebrigom policije i nemarom suda budu izložene susretu s osobom koja im je nanijela takvu štetu koju će pamtiti i nositi za cijeli život. Nepotrebno je dodati zapravo kakva je ta psihička reakcija bila tih djevojčica da zapravo nisu mogle niti dati ponovno iskaz i onda je ročište odgođeno. Evo samo na primjeru jednog navedenog slučaja vidljiv je veliki problem neučinkovitosti sustava koji, iako zakon postoji, ne štiti najosjetljiviju, najmlađu populaciju te na taj način zapravo posredno utječe na njihov negativan rast i razvoj u bilo kojem segmentu života. djeca opravdano očekuju da će njihove probleme riješiti odrasli. Naročito ako su žrtve ovakvih zlodjela. Osim toga obaveze RH proizlaze iz Konvencije o pravima djeteta i ostalih međunarodnih sporazuma koje smo mi potpisali i tamo se nalažu zapravo da pravosuđe se kreira kao child friendly pravosuđe, a pogledajte s ovim primjerom što se radilo. Pravosuđe naravno treba organizirati na način da se uspostavi ravnoteža između osiguranja temeljnih ljudskih prava počinitelja delikata dok s druge strane posebno naglašavam posebnu zaštitu se treba pružiti djeci žrtvama i svjedocima kao najosjetljivijim sudionicima sudskih postupaka. Još bih nešto rekla, javnost se treba posebno senzibilizirati na potrebu zaštite djece od seksualnog zlostavljanja. Nažalost, djeca se jako teško mogu sami obraniti u takvim slučajevima i potrebna im je velika, velika zaštita zajednice kako im odrastanje ne bi bilo narušeno. Najnoviji podaci svjetski govore da je svako 5 dijete zlostavljano, naravno da su slične situacije i u Hrvatskoj. Međutim, sjetimo se da je to samo jedan dio, to je jedan dio, vrh sante ledenog brijega jer ima puno slučajeva neprijavljenih. Upravo zbog toga treba raditi i na osvještavanju takvog problema da bi se pomoglo takvoj djeci. Tu se traži stalni nadzor i osuvremenjenje i edukacija i roditelja i djece i cijeloga društva. Prema tome, kolegice i kolege, završit ću to sa sa jednom rečenicom, a to je da djeca i u ovom segmentu gdje je jako bitan, gdje se nanose najveće nepravde da djeca s pravom očekuju da budu zaštićena. Hvala lijepa. Na ovo izlaganje repliku prijavljuje poštovani zastupnik Zoran Vinković. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Vidite uvažena kolegice gotovo da bih se složio s vama kada ste govorili o ovom dijelu pravosuđa. Međutim, ne mogu se složiti, a itekako je vezano za efikasnost pravosuđa koje se treba odnositi i na zlostavljanje djece. Na primjer jedan dopis koji je upućen Hrvatskoj vladi, odnosno zahtjev još u siječnju mjesecu, a radi se o onom famoznom Zakonu o izmještanju, ukidanju sjedišta državnih odvjetništva, općinskih sudova kojim su pogođeni i puno veći gradovi nego što je to jedan srednji grad kao što je Đakovo, a odnosi se itekako na zaštitu djece ova Hrvatska vlada još uvijek nije odgovorila. Naime, radi se o tome da su kazneni predmeti sa Općinskog suda u Đakovu prebačeni u Općinski sud u Našicama. Državno odvjetništvo, sjedište državnog odvjetništva prebačeno u Našice, a od Đakova do Našica ima samo jedan autobus i to ja mislim da vozi negdje oko 2 sata popodne. Tako da u ovom sustavu, a vezano je također i za zaštitu djece, možda bi se dijete obratilo i državnom odvjetniku da ga zaštiti jednostavno ne može na nikakav način doći do njega obzirom da on više nema sjedište u Đakovu, a niti općinski sud može može raspravljati o kaznenim predmetima. Pa evo ja koristim ovu priliku pa pozivam i predsjednika Vlade gospodina Milanovića, ali isto tako i ministra pravosuđa da riješi ovu sramotu koju je napravila ova lijeva strana kada je politički se obračunavala s pojedinom lokalnom samoupravom i premještala općinske sudove i državna odvjetništva. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Riječ sada dobiva uvažena zastupnica Sonja König. **König, Sonja (HNS)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana pravobraniteljice sa suradnicama, kolegice i kolege. Izvješće pravobraniteljice za djecu za 2011. o kojem danas raspravljamo govori nam da se dječja prava krše svakodnevno i svugdje. Izvješće nam daje dobar uvid u to kako se s djecom i s njihovim pravima postupa u hrvatskom društvu, kako se prema njima odnose roditelji, institucije, svi. A taj odnosi svi ćemo se složiti mora biti puno, puno bolji. U izvješću se posebno ističe tema koja s pravom okupira pravobraniteljicu, a to je područje koje se tiče prava djece kao članova društvene zajednice tj. sudjelovanje djece i mladih u odlučivanju dok po svojoj brojnosti i učestalosti pažnju pravobraniteljice najviše okupira nasilje nad djecom i među djecom. Iako podaci govore o nešto manjem broju nasilnih ponašanja u odnosu na prethodne godine nasilje i dalje predstavlja velik problem i pravobraniteljici se često kao kao što vidimo u izvješću prijavljuje. Mnoga djeca pate i kao žrtve vršnjačkog nasilja, ali i kao žrtve nasilja odraslih i u obitelji. Svaki bi se roditelj složio da je roditeljstvo, da je odgoj djeteta najkreativniji, najljepši, ali i najteži posao. Jedna od vječnih dvojbi vezana uz dječji odgoj ona je o tome jesu li batine prihvatljiva odgojna mjera ili nisu. Većina roditelja smatra da su batine neizostavni dio discipline te da ukoliko ih oni ne nauče disciplini nitko drugi neće. No ako se ikada zapitate kako se osjeća jedno dijete kad dobije batine odgovor ćete spoznati jednostavnom metodom, a to je da se pitate kako bi se vi osjećali da dobijete batine? Jer su djeca samo mali ljudi, kad ih udarimo oni su nesretni i poniženi ali nam ne mogu vratiti jer smo veći i jači od njih, pa će možda iskoristiti priliku i batine vratiti nekome ko je njihovih godina i otprilike njihovog uzrasta, visine ili kilaže. Doći će možda u vrtić ili školu i rješavati sukob na način koji su naučili upravo od nas, koji su naučili upravo od nas doma, u obiteljskom domu. Jer svaki puta kad udarimo dijete ono primi, dakle jasnu poruku o tome da je nasilje sasvim legalan način rješavanja sukoba, primi poruku da možemo fizički kazniti svakako tko napravi nešto što nam nije po volji. Primi poruku da je u redu tuči onoga koga voliš. I zato kad se pitamo zašto i od kud tolika količina nasilja među djecom u školi, sjetimo se da smo mi ogledala u kojima se naša djeca ogledaju i da mi odrasli prvo trebamo prihvatiti odgovornost za naše ponašanje. Nasilje, dakle doista ne rješavana nikakve probleme to ste i vi pravobraniteljice u svom izvješću više puta naglasili i podcrtali, a za sve one koji ne znaju ili su zaboravili, Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji propisuje da se udarac djeteta, odnosno tjelesno kažnjavanje, nasilje počinjeno na štetu djeteta kažnjava sa 7 tisuća kuna ili kaznom zatvora u trajanju od najmanje 45 dana zatvora. Ideja da djeca imaju pravo na izražavanje vlastitih stavova te da ih se mora uzeti u obzir u svim pitanjima koja se na njih odnose, osnovica je i sastavni dio Konvencije o pravima djeteta usvojene na općoj skupštini Ujedinjenih naroda još 1989. godine. To je podsjećam, a i moje kolege koje su prije mene govorile, rekli da je to najviše ratificirani dokument o ljudskim pravima koji je postavio univerzalne standarde ljudskih prava djece iako je primjena tih standarda u praksi još uvijek, nažalost vidimo svakodnevno slaba. Konvencija prema kojoj je dijete svaka osoba do 18 godina među ostalim propisuje da je nužno da svi odgovorni segmenti društva od obitelji do državnih institucija osiguranju djetetu koje je u stanju oblikovati vlastito mišljenje, pravo na slobodno izražavanje svojih stavova, o svim stvarima koje se na njega odnose. Prvi korak prema tome cilju je upoznavanje svih članova društva o postojanju tih prava, promoviranje nužnosti njihove zaštite i stvaranje društvenih normi potrebnih za njihovo poštivanje, a posebno je važno djecu i mlade naučiti odgovornom ponašanju prema sebi, ali i prema drugima. Iz izvješća je vidljivo da jedni od prioriteta u radu Ureda pravobraniteljice za djecu bili i susreti i suradnja s djecom iz dječjih vrtića, škola s ciljem da se poveća utjecaj djece u društvu. Možemo reći da je aktivno sudjelovanje djece i mladih pogotovo, onih iznad 15 godina prepoznato i kao potrebno i nužno od onih koji su kreirali nacionalni program za mlade, no nema čini mi se još uvijek dovoljno jakih institucionalnih mehanizama namijenjenih uključivanju djece u odlučivanju. Iako se diljem naše zemlje osnivanju dječja vijeća koja djelomično upozoravaju gradsku i općinsku vlast na probleme s kojima se djeca i mladi svakodnevno u svom u svom životu susreću. Za one malo starije postoji mogućnost sudjelovanja u savjetima mladih, no sve to još uvijek ne pomaže previše u stvarnom sudjelovanju djecu i mladih u odlučivanju. Dosadašnja iskustva pokazala su da postojeći mehanizmi, dakle poticanja društvenog angažmana djece i mladih ne daju baš željene rezultate, jer oni koji s 18 godina stječu pravo glasa ne hrle u velikom broju na glasačka mjesta, a dječja vijeća i vijeća, tj. savjeti mladih predstavljaju tek manjinu svoje generacije. Zato mislim da je važno i bilo bi dobro da ponovno razmislimo o prijedlogu da se mladima s navršenih 16 godina da pravo glasa na lokalnim izborima, time bi se mladi stimulirali na politički angažman, a to je i opći trend inače u svijetu. Evo, ako malo pogledamo oko sebe vidimo da mladi zapravo, a i drugi sve više gube interes za politiku. Prisutna je nažalost opća tendencija gubitka interesa za politiku svih skupina građana, no osobito se to ipak tiče mladih iako se pogleda odaziv na izbore mladih ljudi, a pogotovo onih koji glasaju prvi puta, statistike kažu da ih na biralištima nema. A zapravo mladi obično govore da su nezainteresirani za politiku jer kažu politika odlučuje o njima a oni sami imaju malo utjecaja na politička zbivanja iako su danas naši mladi sugrađani, mlađi i od 18 godina izuzetno kao što znamo dobro informirani, znatiželjni su, kritični, okrenuti su prema Europi i svijetu. Mladi u Hrvatskoj uostalom sa 16 godina imaju pravo i mogu se zaposliti, imaju pravo zaposlenja. Sudjelovanje mladih u društvenom životu je jedan od indikatora uspješnosti uopće državne politike za i prema mladima i svakodnevno pa i u izvješću pravobraniteljice za djecu spominjemo mlade i djecu u kontekstu zloupotrebe droge, alkohola, nasilja nad i među djecom, a nažalost manje kao resurs i ogroman potencijal. No, kao i u mnogim drugim stvarima uključivanje mladih u društveni život uglavnom ovisi o spremnosti onih starijih, o spremnosti zapravo nas da mladima ustupe i prepuste dio prostora. Najlakše je na takav prijedlog koji se inače mogao čuti iz svih političkih krugova i opcija odmahnuti rukom i reći to naš Ustav, primjerice članak 45. ne dopušta, ali mislim da dolazi vrijeme da se određene odredbe Ustava trebaju promijeniti ili se mijenjati i da je na nama da razmislimo tj. da na dnevni red stavimo i raspravimo. Da u aktivno biračko pravo na lokalnim izborima uključimo i naše sugrađana s navršenih 16 godina. Pitanjem snižavanja dobne granice za glasanje već se dugi niz godina bavi i Vijeće europe, još 1997. godine Vijeće europe je donijelo i preporuko kojom poziva sve zemlje članice za spuštanje dobne granice za postizanje općeg prava glasa, za sad je u većini članova Europske unije 18 godina, ipak granica općeg biračkog prava. Na konferenciji ministara za mlade Europske unije u Irskoj najavljeno je da će u Europskoj uniji svim svojim članicama preporučiti se da se granica spusti na 16 godina. Početak 2008. inače kao krajnji rok do kada se hrvatskim šesnaestogodišnjacima treba omogućiti glasovanje na izborima, za lokalna tijela vlasti, definiran je i nacionalnim nacionalnim programom djelovanja za mlade, jednoglasno usvojenim na sjednici Sabora još početkom listopada 2002. godine. O toj mogućnosti raspravljalo se u ovoj sabornici. I 2004. kada su zastupnici iz Libre predložili da se uvede pravo glasa sa i za šesnaestogodišnjake na lokalnim izborima. Od tada je prošlo 8, odnosno 10 godina i zato mislim da na dnevni red ponovno moramo staviti, odnosno raspraviti prijedlog iz proteklih godina. Kada su se gotovo svi s inicijativom složili, a oni skeptični u manjini govorili su da s donošenjem odluke o tome da i naši građani s navršenih 16 godina imaju pravo, trebamo još malo pričekati, kažu trebamo još malo pričekati. Od tada je prošlo 8 odnosno 10 godina i sama pravobraniteljica u svom izvješću navodi da postoje ideje i tek povremene rasprave o proširenju biračkog prava na djecu stariju od 16 godina na lokalnoj razini gdje bi o toj ideji valjalo raspravljati i to koristiti kao polazište za moguća buduća normativna rješenja. Navodi i da je potrebno intenzivno jačati političku kulturu u Hrvatskoj, participativnu kulturu i političku pismenost, te uvesti građanski odgoj. Sve to pravobraniteljice potpisujem i sa svime time se slažem. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Na ovo izlaganje imamo tri replike. Prvo uvaženi zastupnik Zoran Vinković. Kolegica je spomenula batine kao zabranjenu odgojnu mjeru. Pa ja ne vidim ovdje ni jednog zastupnika koji bar u životu dok je bio malo dijete nije dobio od mame ili po dupetu, turu ili kako god hoćete ili malo više. Ne vidim da su se prometnuli u nasilnike. S druge strane na sam položaj djeteta kao malog čovjeka kao što ste rekli po meni više utječe i stanje u ovom društvu, a i sam položaj obitelji. Otac i majka su osuđeni na preživljavanje, osuđeni na 24 sata brige kako prehraniti to dijete. Možda su čak i nezaposleni. Baka i djed ne vjerujem da imaju za poklon, jer nemaju ni za kruh. Škole su izgubile odgojnu funkciju, tu je nemogućnost zapošljavanja, besperspektivnost i nije zatim ni čudo uz ove stalne mjere, ove naše hrvatske Vlade od ovih stalnih poskupljenja, povećanja PDV-a i svega ostalog da se pojavljuju i ove devijacije u u društvu posebno kod mladih. Jer s jedne strane gledaju američki san, bogate tajkune, Mercedese, Porschee, a s druge strane doista te obitelji nemaju za kruh. Što se tiče ove inicijative libre kako ste nazvali da se i mladima od 16 godina da pravo glasa očigledno je vidljivo da je ova koalicija izgubila ove starije, zrelije glasače, pa sad želi još prodavati maglu i mladima. Hvala lijepa. Druga replika, poštovani zastupnik Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Za razmišljati je ideja o davanju općeg prava glasa, dakle i rekao bih djeci od 16 pa nadalje godina. Naime, mi smo donijeli zakon po kojemu i stranci koji ovdje prijave boravak imaju pravo glasa na lokalnim izborima. I oni koji, dakle žive tu godinu dana, godinu i pol, dvije pa ova pa ova djeca žive 16 godina u ovoj Republici Hrvatskoj. Dakle, kada uspoređujemo te dvije kategorije onda bi u neku ruku čovjek zapravo i mogao biti pristalica, pristaša vaše ideje. S druge strane pak sam i suglasan sa kolegom Vinkovićem u svezi te ideje, dakle 16 godina opće biračko pravo. **Stazić, Nenad (SDP)** I treća replika, poštovana zastupnica Ivana Posavec Krivec. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolegice potaknuli ste me onim vašim pozitivnim razmišljanjem o tome koliko je bitno da mi budemo, mi odrasli budemo ti koji ćemo otvoriti prostora mladima da se uključe u različite procese odlučivanja, odnosno da budemo ti koji ćemo djeci otvoriti priliku da kažu svoje mišljenje. Ovdje u Hrvatskoj postoji puno mehanizama kojima se djeca mogu uključiti u razne aktivnosti prvenstveno izvan svojih škola u jedinicama lokalne samouprave. Postoje krovne organizacije koje brinu o djeci primjerice Savez društava naša djeca. Postoje prekrasni programi kao što je to općine, gradovi prijatelji djece. Znači, sve su to mehanizmi kojima mi u jedinicama lokalne samouprave možemo otvoriti prostora, možemo pružiti da djeca kažu ono što nam žele poručiti. Možemo im dati priliku da kažu tu svoju poruku djece odraslima. I zasigurno kroz takav pristup ćemo ih očeličiti, dati ćemo im priliku da budu snažniji i onda će vrlo brzo doći do ove razine od 16 godina kada bi možda u nekom novom ciklusu koji je pred nama možda ne već sljedeće godine, ali zasigurno

da stvorimo uvjete u gradu da se oni osjećaju bolje, a to je možda i put da ovo među vršnjačko nasilje o kojem na žalost ima puno prostora u ovome izvješću pravobraniteljice i na koje se ona u svakom segmentu osvrće da ga smanjimo. I tako možemo vjerujem zajednički djelovati. Sigurna sam da ste u tom smislu ovo i spominjali. Hvala lijepa. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Saboru i javnosti sada će se obratiti uvažena zastupnica Martina Banić. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo pravobraniteljice za djecu, kolegice i kolege. Pred nama je iscrpno Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2011. godinu. Ja bih se u svom izlaganju posebno osvrnula na jedan segment, a to je kršenje prava djece putem interneta i mobilnih mreža. To je područje u kojem treba maksimalno učiniti prije svega u edukaciji roditelja kako bi im omogućili i pomogli da zaštite svoju djecu. Svjedoci smo da je današnjoj djeci sve dostupno. Djeca od najranije dobi koriste Internet. Već sedmogodišnjaci u prvom razredu osnovne škole imaju otvorene facebook profile. Djeca stavljaju svoje slike, podatke, sebe i svojih kolega iz razreda te otvaraju teren za zlostavljanje i krađu podataka identiteta i ostalog. Djeca su putem novih tehnologija suočena sa širokim spektrom nasilnog ponašanja od poruka prijetnji preko poruka omalovažavanja do toga da se koriste njihove fotografije i neistiniti podaci koji se kasnije objavljuju na internetu. To je posebice opasno jer su djeca u toj dobi podložna raznim utjecajima što može ostaviti dalekosežne posljedice. Spomenute tehnologije otvaraju veliki prostor za dječju pornografiju, te trgovinu djece najčešće od strane pedofila. Elektroniko zlostavljanje uključuje poticanje grupne mržnje, napade na privatnost, uznemiravanje, uhođenje, vrijeđanje, te širenje nasilnih i uvredljivih komentara. Može uključivati i slanje zlobnih poruka katkad i prijetećih. Često se kreiraju internetske stranice koje sadržavaju priče, crteže, slike i šale na račun vršnjaka. Sve više je slučajeva da na društvenim mrežama se otvaraju grupe gdje djeca glasaju za osobu koja je primjerice najružnija, najnepopularnija ili najdeblja u školi ili na primjer osoba koju najviše mrze. Kad govorimo o nasilju na internetu bitno je istaknuti da se često događa i provaljivanje u e-mail adrese, facebook profile i slično, te da se na taj način šalju ružni komentari drugima. Tako na primjer netko može poslati poruku iz šale koja će povrijediti i uznemiriti dijete. Svjesni smo da djeca pretražujući Internet mogu naići na razne sadržaje koji su im u određenoj dobi interesantni i privlačni, a da uopće ne prepoznaju opasnost sadržaja kojem su izloženi. Danas smo već čuli, ali ja ću ponoviti. Prema posljednjim istraživanjima Ekonomskog fakulteta u Splitu o korištenju interneta dolazi podatak da djeca dnevno provode 6 do 7 sati na internetu. Također prema istraživanju UNICEF-a 34% djece u dobi od 10 do 15 godina doživi neki oblik nasilja preko novih medija i to jedan do dva puta godišnje. U policijskim statistikama kaznena djela protiv djece putem interneta čine 3% ukupnih kaznenih djela počinjenih nad djecom, no zamjetno je da je zlostavljanje djece putem interneta sve prisutnije. Posebice posljednjih nekoliko godina od pojave socijalnih mreža poput facebooka i twittera. Međutim, broj prijavljenih kaznenih djela protiv djece na internetu nije kontinuiran jer ovisi o tome koliko ih žrtve prijavljuju. Ključni problem je u neprijavljivanju jer su sva dosadašnja postupanja pokazala da žrtve nisu svjesne da su žrtve ili da se boje prijaviti zlostavljanje zbog sramote. Nasilje na internetu i putem interneta treba posvetiti puno više pažnje, jer znamo da je takvih slučajeva sve viša, a to pokazuju i podaci MUP-a. Društvo u cjelini treba Društvo u cjelini treba posvetiti pažnju problemu o kojem govorim. Moramo učiniti prije svega puno više u zaštiti djece, ali i njihovih roditelja, edukacija je u tom smislu presudna. Najvažnije je djeci osigurati mirno i neometano odrastanje bez utjecaja koji bi mogli prouzročiti traume u daljnjem životu. Veliki dio te odgovornosti moraju preuzeti roditelji te se pravilno educirati. Ključno je razviti svijest da Internet može biti vrlo opasan za djecu unatoč činjenici da je neophodan za učenje i razvoj. Veliku ulogu i teret snose i roditelji ali i formalno obrazovanje u osnovnim školama. Stoga bilo bi dobro da se u sklopu nastave informatike u svakoj školskoj godini nekoliko školskih sati posveti i načinu zaštite i izbjegavanju nepoželjnih i potencijalno opasnih sadržaja na internetu. Hvala. Hvala lijepa. I na ovu raspravu replikom ustaje poštovani Zoran Vinković. pričali ste o govoru mržnje, nasilja koje je vidljivo u medijima, na internetu i često doista žrtve nisu svjesne da su žrtve tog nasilja. Pa tako očigledno ni mi danas nismo svjesni da smo žrtve nasilja kada novoizabrani srbijanski predsjednik ili srpski predsjednik kaže da je Vukovar bio i da će ostati srpski a to je nasilje nad svim hrvatskim građanima pa i na hrvatskoj djeci. I tom očigledno velikom četniku treba ovaj Sabor i odgovoriti na način kako treba odgovoriti da prestane širiti govor mržnje i širiti velikosrpsku ideju jer od toga nema ništa. I to i Hrvatski sabor treba donijeti zaključak i poslati jasnu i glasnu poruku da je Vukovar hrvatski bio i da će Vukovar i dalje biti hrvatski, bez obzira na to što četnik Nikolić priča. Čut ćemo još jednu repliku poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Kolegice Ingrid, prijavili ste se za repliku. Izvolite. Kolegice kada ste govorili upravo da veliki teret odgovornosti leži na roditeljima i sve što ste rekli ja mislim da se svatko ovdje može složiti. Međutim imamo u ovom izvješću jedan alarmantni podatak kako nažalost oni koji su najpozvaniji da štite djecu a to je roditeljsko okruženje i isto tako pomoć društva, da su često oni to vidimo iz izvješća na stranici 83.upravo oni počesto zakazali u brizi prema djetetu. Tako se govori o djeci koja žive u siromaštvu, govori se o rizicima siromaštva. Govori se o tome kako mnogi roditelji, a ovdje su se svi kleli u jednu veliku silnu ljubav prije svega obitelji prema djeci, ali često roditelji i to najčešće onaj miški roditelj pobjegne ne od djece općenito ni od brige koja se pokazuje općenito prema djeci, nego nažalost pobjegne i od vlastitog djeteta i neće da mu plaća uzdržavanja. A što smo vidjeli i čega smo bili svjedoci u prošloj godini i zadnjih nekoliko godina kada je FINA sebi uzimala za pravo ono koje nema pa je djecu lišavala tamo zbog bančenih kredita i zbog toga što roditelj više nije uzmogao jer je ostao bez plaće ili ako je obrtnik njemu nisu platili oni za koje je obavio radove. Dakle, sve u svemu ostajala su tako djeca zbog naplate dugova dugova roditelja i počesto za te dugove koji roditelji nisu bili krivi ostajali su bez alimentacije. Dakle, tako upravo oni su se udružili često oni protiv same djece, a oni su najodgovorniji prema djeci. Ali nešto o čemu govorite također o tom nasilju i o izloženosti djece prema nasilju … /Upadica: Vrijeme./ … je nešto što je krucijalno, ali mi moramo svi ovdje dignuti glas protiv govora koje su inkorporirale velike tvrtke koje imaju reklame ubiti, poniziti, poraziti, dakle isključivo nastupaju agresijom. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala vama. Pojedinačnu raspravu nastavit će poštovani zastupnik Tomislav Žagar. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažena pravobraniteljice sa suradnicima, kolegice i kolege. "Djeca su frustrirana i ponašaju se neprimjereno zato jer su njihove potrebe nezadovoljene. Kada dijete ne zna kako riješiti svoju frustraciju to dovodi do još veće frustracije, a njegovo ponašanje postaje još gore", riječi su ovo gospođe Jagode Tonšić Krema profesorice psihologije i voditeljice Projekta "Kvalitetna škola, škola bez prisile". U uvodu izvješća navedena su područja koja po brojnosti i učestalosti najviše zahtijevaju našu pažnju i zahtijevaju reakciju. To su obiteljski odnosi, nasilje nad djecom i među djecom te prijave kršenja obrazovnih prava djece. Ako si postavimo pitanje da li se današnja djeca i njihove potrebe razlikuju od ranijih generacija možemo načelno dati odgovor kako osnovne potrebe koje su vezane sa osjećajem sigurnosti, pripadnosti i ljubavi iste. Međutim postoje i neke druge potrebe koje su posve jasno drugačije kod novih generacija pa se karakteristike ove djece itekako razlikuju od karakteristika djece prije tridesetak godina i ranije. Ali vratimo se na probleme koji čine okosnicu ovoga izvješća i pokušajmo utvrditi barem načelno glavne uzroke ovakve situacije. Slučajevi navedeni u izvješću su vrlo ilustrativni i ukazuju na glavne uzroke povrede dječjih prava. Kod povrede statusnih prava djeteta navode se slučajevi u kojem su birokratske prepreke bile iznad temeljnog prava djeteta na osobno ime, prijavu prebivališta ili boravišnog statusa stranih državljana najčešće Roma. Posebnu pažnju treba posvetiti pravu na privatnost, posebno u odnosu na sve veću uključenost djece u internetsku i društvene mreže. Tu je posebno naglašeno i upozorenje školama obvezi zaštiti privatnosti djece, čuvanja učenikove intime i profesionalnog postupanja s podacima koji su tajni i zaštićeni od neovlaštenog pristupa kao i obvezi traženja suglasnosti roditelja za eventualno korištenje podataka o djeci, snimanje i objavljivanje snimaka i fotografija. Nažalost, detektirano je da se u odgojno-obrazovnim i zdravstvenim ustanovama još uvijek krše djetetova prava na privatnost. Najčešći razlog obraćanja uredu je povreda prava djece na život uz roditelje i roditeljsku skrb. Ovdje posebno valja navesti problem roditelja u zatvoru kojima je susret s djecom važan iz velikog broja razloga te u tom smislu i upozorenje ureda centru za socijalnu skrb i Upravi za zatvorski sustav dobro. Bilo bi sigurno korisnije kad bi ured imao nešto više ovlasti nego da samo upozorava i to ne samo u ovom slučaju. Najveći broj zaprimljenih prijava koje su se odnosile na nasilje nad djecom odnosi se na nasilje u obitelji, zatim na nasilje u odgojno-obrazovnim ustanovama te na nasilje u drugim ustanovama. Ostale prijave odnose se na ostale oblike nasilja koje se dogodilo izvan obitelji i ustanova. Kad govorimo o nasilju i zanemarivanju obitelji primjetno je da se nasilje javlja uglavnom u obiteljima u kojima su narušeni međusobni odnosi među roditeljima. Često su nažalost djeca predmet njihovog međusobnog razračunavanja. Iz izvješća vidimo da postoje lažne prijave uglavnom članova šire obitelji. Siromaštvo uglavnom stvara nepovoljne uvjete za rast i odrastanje djece te često puta dovodi do stresnih situacija u obitelji. Ovakve nepovoljne okolnosti pojačava i potrošačko društvo u kojem danas živimo, a na što je i ukazano u izvješću pa su tako često puta i djeca žrtve konzumerizma i trke za profitom, a roditelje stavlja u vrlo nezgodnu situaciju u kojoj se nađu kad njihova djeca nemaju jednake mogućnosti i zbog toga doživljavaju stres, kako djeca tako i roditelji. Iako ne postoji jasna korelacija između pojave nasilja u obitelji s njenom ekonomskom situacijom, sasvim sigurno da ona ima negativne posljedice. Spomenimo ovdje i problem ovisnosti nad kojim ne možemo zatvarati oči i o kome se u izvješću navodi dosta primjera. Često puta i žrtva nasilja i sam postaje nasilnik pa je tako otvoren začarani krug koji ako se na vrijeme ne prekine prijeti da eksplodira što se nažalost već nekoliko puta i ostvarilo. Sjetimo se samo smrti naših tinejdžer na ulici. Posebno zabrinjava slučaj ili slučajevi kada djeca kao žrtve nasilja dolaze u školu pa često i sa modricama, a da to nitko nije primijetio. Nasilje u odgojno-obrazovnim ustanovama je posebno ozbiljan problem. Velika većina škola nema predviđen protokol ponašanja u kriznim situacijama, a budući da nema niti jedinstvenog protokola na razini države nije čudo da se mnogi djelatnici ne znaju nositi s teškim situacijama povezanim s nasiljem. Vrlo je ilustrativno pismo roditelja pravobraniteljici u kojem navodi kako se učiteljica ne može nositi sa problemom na koji je naišla pa na informacijama plače i kaže da je nemoćna. Naravno da ona nije jedini slučaj. I sam sam bio svjedok situacija u kojima su se i roditelji i učitelji osjećali nemoćno jer se nisu mogli nositi s ozbiljnim problemima pred kojima su se našli. Posebno je to indikativan i težak slučaj djece sa dijagnosticiranim ADHD poremećajem, zatim novi oblici nasilja putem interneta i mobitela i Naravno da je neprihvatljiv primjer koji se navodi u izvješću da je iz škole premještena žrtva nasilja što je onda postalo ponovno nasilje nad istim djetetom. Spomenimo tu još i manjak stručnih suradnika u školama, posebno psihologa i pedagoga čija je uloga u preveniranju ovakvih situacija nezamjenjiva. Na kraju se događa da dolazi do sukoba roditelja, osoblja škole i predstavnika institucija umjesto da svi zajedno upotrijebe sve snage i mogućnosti da bi ovakve ozbiljne probleme riješili. Jedna izreka kaže otprilike, ono što jedan učitelj pokvari neće ni deset policajaca uspjeti popraviti. Posebnu pažnju treba posvetiti, na što ukazuje izvješće, na jednaku dostupnost obrazovanja za sve, kao i zaštitu djece u prometu. Na kraju da zaključim, ovo izvješće treba prihvatiti jer je napravljeno izuzetno dobro pa ne da samo detektira probleme s kojima je suočeno naše društvo u odnosu prema pravima djeteta već daje i prijedloge za izradu cjelovitog sustava zaštite prava djece. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala vama. Čut ćemo još jednu pojedinačnu raspravu. Poštovani kolega Draženko Pandek. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažena pravobraniteljice sa suradnicama, kolegice i kolege. Ovogodišnje izvješće o radu pravobraniteljice za djecu ocijenio bih prilično iscrpnim. Obuhvaćeni su svi aspekti problematike kojima se bavi pravobraniteljica i analizirana su razna područja relevantna za ostvarivanje zašite prava djece. Posebno su u uvodu istaknuta dva područja koja zahtijevaju pažnju i reakciju, obiteljski odnosi i nasilje nad djecom i među djecom. S isticanjem tih područja se slažem, no pored navedenih istaknuo bih posebno i nekoliko područja zaštite dječjih prava kojima bih osobno dao posebnu pozornost. To su u sklopu prava na privatnost zaštite djece od povrede privatnosti i nasilja putem interneta i mobitela te problematiku predškolskog odgoja u kojem se iz godine u godinu ponavljaju slični problemi, prvenstveno oko upisa djece i nedostatka vrtićkih kapaciteta. Nasilje u društvu je naravno širi problem, no njegova prevencija i sprečavanje počinje dakle od najranije dobi, dakle i od školskih dana. U ovom izvješću posebno zabrinjava činjenica da se u poglavlju Nasilje jedna riječ pojavljuje na velikom broju mjesta, a to je nemoć. Tako se navodi da su i same škole izražavale nemoć u rješavanju problema. Na drugom mjestu istaknuto je da su djeci počiniteljima i djeci žrtvama poslane poruke da su odrasli nemoćni riješiti problem. Stručni suradnici i ravnatelji su u brojnim prijavama otvoreno priznali nemoć itd. Na problem nasilja u izvješću je jasno ukazano, ali očito je da ministarstvo i svi uključeni u sustav hitno moraju iznaći mjere kojima bi se stanje popravilo. izvješća ne pokazuju alarmantni rast, činjenica je da ne postoje odgovarajući mehanizmi kojima bi se odgovorilo na situaciju u kojima su djeca, a pogotovo u školskim ustanovama izložena nasilju od strane svojih vršnjaka zahtijeva reakciju nadležnih tijela. Očito je da niti stručni ljudi u nadležnim institucijama ne znaju kako problem nasilja u školama riješiti ili su mišljenja da problem iziskuje akciju koju je realno operativno nemoguće provesti. Nasilje u školama među mladima postajemo šire društveno svjesni nažalost tek kad ono eskalira kao u slučaju Luke Ritza, a što je tada već prekasno. Stoga bih ovdje iskoristio još jednom priliku da pozovem i pravobraniteljicu i nadležno ministarstvo da puno snažnije reagiraju na problem i da u sljedećim izvješćima riječ nemoć u rješavanju problema nasilja među mladima nestane iz izvješća. Ako taj problem iziskuje pojačani napor pa i veća sredstva uvjeren sam da će svi koji o tome odlučuju shvatiti potrebu takvog pojačanog napora. Vezano uz problem nasilja, ispravno se u izvješću uočava činjenica da raste nasilje vezano uz Internet i nove tehnologije. Ispravno se zaključuje da nema učinkovite zaštite bez poučavanja djece za ispravno korištenje interneta te za primjenu alata za osobnu zaštitu. Ja bih ovdje dodao da nema ni učinkovite zaštite bez poučavanja i roditelja i djece o svim opasnostima koje djecu mogu vrebati na bespućima interneta. I također o ispravnom korištenju interneta. Mišljenja sam da bi odgovarajući korak u tom smjeru u prvom redu trebale poduzeti institucije, a da preventivu na tom polju ne bi trebalo prepustiti samo inicijativi roditelja i djece. Odgovarajuće programe bi svakako trebalo uključiti u školske kurikulume, a pri tome naći modalitete za uključivanje i roditelja i djece, dakle pored same djece. Opcija izdavanja određenih publikacija kojima bi se mogle dati neke osnovne informacije i upute. Jasno je naravno da svaki roditelj ima odgovornost za svoje dijete, ali u današnje vrijeme mnoga djeca od 10, 11, 12 godina više znaju o korištenju informatičkih terminologija od roditelja i na svoju štetu mogu lako naći načina da zaobiđu tu kontrolu. Dakle društvo tu treba brinuti, ne smije se sve prepustiti isključivo osobnoj inicijativi. Najbolji mehanizmi su naravno kao što je spomenuo kroz školski sustav, stoga se slažem sa pravobraniteljicom kada nalazi neprihvatljivim u jednom slučaju postupanje škole kad je učenica bila suočena sa zlostavljanjem mislim na Facebooku, a u kojem je škola, premda su bili uključeni učenici te škole, odbila poduzeti bilo kakve mjere jer …/Ne razumije se./… nije bilo počinjeno preko školskih računala. Ja sam isto premda nastojim ostati u toku sa najnovijom informatičkom terminologijom i terminima nisam dovoljno upoznat sa svim opasnostima s kojima se djeca mogu suočiti u korištenju interneta i novih tehnologija. Primjerice, tek nedavno sam čuo za pojam sexting koji označava slanje seksualno eksplicitnih poruka ili fotografija primarno preko mobilnih telefona, ali i objavljivanje takvih sadržaja na internetu. Očito se radi o fenomenu koji je tek nedavno kao cjelina recentno uočen i obrađen pa se kao takva cjelina niti ne spominje ni u ovom izvješću premda se problematika vezana uz taj problem pojavljuje na nekoliko mjesta. Stoga smatram potrebnim istaknuti ga i u svom izlaganju. Ukratko radi se o porukama i fotografijama koje često djeca zbog naivnosti, neiskustva ili želje da se na neki način istaknu u društvu šalju svojim prijateljima, stvarnim ili virtualnim. Ono što se objavi na internetu ili pošalje ne neku mrežu ostaje tamo doslovce zauvijek i može mladim ljudima doslovce uništiti život. Zabilježeni su slučajevi samoubojstava djece zbog toga što su neoprezno i lakomisleno izložili svoju privatnost na toj kako je zovemo popularno mreži svih mreža. Kad već takvi slučajevi ne eskaliraju u tako drastičnim posljedicama ipak ostavljaju značajne posljedice na mlade osobe u formativnim godinama, a takvih slučajeva nažalost nije malo. Zato mislim da bi ovdje trebalo puno jače i odlučnije reagirati, prvenstveno preventivno mjerama edukacije naravno, ali i zahtjev da sami pružatelji usluga jače i bolje kontroliraju koliko ima godina osoba koja pristupa određenim sadržajima ili ostavlja određene sadržaje. Nažalost čini mi se da se i u tom području stvari odvijaju na sličan način kako i zabrana prodaje alkoholnih pića i cigareta djeci prečesto mrtvo slovo na papiru. I u pogledu dostupnosti alkoholnih pića i cigareta što je također problematika koja se spominje u ovom izvješću moram reći da sam dojma da nitko od osoba koje bi trebale reagirati na takve pojavnosti ne reagiraju dovoljno savjesno i primjereno. Koliko puta ste vidjeli da maloljetnici djeca konzumiraju alkohol i puše, a da nikoga ne interesira odakle su te proizvode nabavili? Najveći broj te djece srećom ipak neće imati trajne štetne posljedice, ali problem alkoholizma u društvu predstavlja veći problem kad se pogledaju apsolutne brojke nego problem uživanja teških droga. Naravno da time ne umanjujemo opasnost od uživanja teških droga da me netko ne bi krivo razumio, ali alkoholizam je čak i veća društvena opasnost ako zbrojimo kumulativno sve sve negativne posljedice. A reakcija na taj problem koji također nastaje u formativnim godinama je mlaka ili nikakva. I u ovom izvješću se navodi da je pravobraniteljica izvještavala Državni inspektorat o takvim slučajevima, ali ističe se da inspektor ima ovlasti sankcioniranja samo ako je neposredan nadzor utvrdio prodaju alkoholnih pića i duhanskih proizvoda djetetu. Međutim, s tom konstatacijom se ne bih složio jer je člankom 71. Zakona o trgovini propisana kazna za prekršaj od 30 tisuća do 150 tisuća kuna za takvo ponašanje. Ali prekršaj kao i svako drugo djelo koje ulazi u sferu kaznenog prava ne mora se dokazivati samo neposrednim uvidom. Ono se može dokazivati i svim dokaznim sredstvima. Svaki takav proizvod ima i svoju markicu te je sljedivost tih proizvoda isto tako moguća. Stoga nikako ne stoji konstatacija da se taj prekršaj može dokazivati isključivo neposrednim nadzorom. Jasno je da je to najlakši i najsigurniji način, ali čini mi se da u ovom slučaju postoji mala ili nikakva volja za provođenje zakona. Dakle, utvrđena je prodaja alkoholnih pića maloljetnicima samo u 29 slučajeva što je ogromni nesrazmjer s tom pojavnošću u društvu. Čini mi se da to ukazuje na tek reda radi sankcioniranje takvih slučajeva da se ne kaže da se nije radilo ništa, da stvarna volja ipak kod mladeži ne postoji. Kao zastupnik i zagrebačkih cesta posebno se sjetim na problematiku predškolskog odgoja, odnosno dječjih vrtića. Budući da je na tom području naročito u posljednje vrijeme kada bilježimo velik porast stanovništva znatan manjak vrtićkih mjesta, a u postojećim vrtićima grupe su u pravilu prevelike što snizuje kvalitetu i predškolskog odgoja i obrazovanja. Stoga se ispravno u izvješću konstatira da još uvijek znatan broj djece ne ostvaruje upis u programe predškolskog odgoja i obrazovanja i već odavno predškolski odgoj i obrazovanje nije puko čuvanje djece u vrtićima dok su roditelji na poslu. Rekao bih da se radi o potrebi i pravu djeteta ne njegovih roditelja koji moraju negdje dijete smjestiti dok su oni na poslu već naglašavam pravo djeteta na odgovarajuće obrazovanje i uključivanje u društvo koje počinje već u toj dobi. Nažalost, predškolski odgoj i obrazovanje nisu uvijek prepoznati kao apsolutni prioritet već prioritete dobivaju neki drugi projekti poput izgradnje vodenih sportskih dvorana ili nabavke sportskih nabrijanih službenih automobila, a rješavanje gorućih problema dječjih vrtića se rješava ad hoc mjerama poput prenamjene potpuno neadekvatnih privatnih prostora čemu u svojoj sredini svjedočim. Što svakako nije dugoročno rješenje. To više što najam i uređenje takvih prostorija ne podliježe odredbama Zakona o javnoj nabavi pa će najam možda ispasti skuplji nego izgradnja vrtića za koje je u nekim slučajevima već osigurano i zemljište. Odnos na problematiku dječjih vrtića osobno me i začudio stav pravobraniteljice u svezi recimo pitanja naplate dječjih vrtića u Gradu Zagrebu gdje je problem vidjela u nepostojanju dogovora oko cijene vrtića između Gradske skupštine i gradonačelnika kao da nadležnost za odlučivanje o tom pitanju nije dana Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju Gradskoj skupštini već da je zakonsko rješenje dogovor između skupštine i gradonačelnika. A pri tom moj dojam kao da je malo izbjegao iz fokusa glavnih problema o kojima sam maloprije govorio. Nažalost, rješavanje tog pitanja je sada moguće samo na razini političke odgovornosti jer bi zakonsko nametanje tih obveza moglo ulaziti u ustavna prava jedinica lokalne i regionalne samouprave premda je meni osobno i primamljivo iznalaženje rješenja kojim se neodgovornim čelnicima nametnula obveza osiguranja dovoljnih adekvatnih vrtićkih kapaciteta, moguće … /Govornik se ne razumije./… određenih sankcija ukoliko se neki standardi ne ispune u primjerenom roku. Nemam namjeru kritizirati a priori ulaganje u sportske dvorane ili druge objekte koji su često korisni i potrebni, ali pri rješavanju ovog problema i vođenju grada moj je stav da treba polaziti od načela kojim se vodimo kada rješavamo probleme u vlastitoj obitelji. Mislim da se većina može složiti da nitko normalan neće kupiti sportski automobili ili izgraditi teniski teren a da ne osigura adekvatno obrazovanje svom djetetu. Zaključno, rekao bih da možemo konstatirati da je ovo izvješće pokazuje određeni napredak i senzibiliziranje javnosti, državnih organa i tijela prema problematici prava djece i u tom svjetlu očito da je rad pravobraniteljice bio dobar i svakako smatram da izvješće treba prihvatiti. **Stazić, Nenad (SDP)** Na ovo izlaganje imamo prijavljene 3 replike. Prvo uvaženi zastupnik Zoran Vinković. Uvaženi kolega ne ulazeći što se dešava u Zagrebu između skupštine i gradonačelnika dešava se to i u nekim drugim sredinama, međutim trebamo biti ovdje odgovorni i kazati da je upravo ovim mini poreznim reformama smanjena moć lokalne samouprave kroz proračune i da vrlo teško mogu graditi nove vrtićke kapacitete, stvarati uvjete itd., itd. Međutim, slažem se s vama da upravo početak života kreće iz obitelji. Nažalost i za nas prosječne siromašne hrvatske obitelji. Ali koja je danas upravo ovim izjavama srpskog predsjednika posebno ugrožena. Zbog toga klub HDSSB-a nećemo tražiti stanku u ime kluba, tražim da se o izjavama da Vukovar je srpski i da će ostati srpski koji je izrekao četnik Nikolić očituje i Hrvatski sabor isto tako i predsjednik Vlade RH kao i predsjednik RH. Jer ovo je jedna izjava koja vrijeđa svakog stanovnika RH, svakog građanina i građanku RH bez obzira na nacionalnost i vjeroispovijest. To je skandal! A to utječe i na razvoj i položaj hrvatske djece. Zahvaljujem. **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Pandek. **Pandek, Draženko (SDP)** Evo mogu se složiti s vama da je to važna tema ali mislim da nije tema o kojoj bi trebali sad što pored teme razgovarati, bilo je i sa strane HDZ-a po meni stvari koje, kritika kojima nije mjesto na ovom, u ovoj raspravi jer kad i pogledamo ono što se događalo prije, recimo 2007., 2008., 2009. i 2010. da vidimo da je razlika između mrtvih i novorođenih otprilike 7 do 10 tisuća osoba, a imali smo prilike slušati kritike na račun i sadašnje Vlade i one još prošle. Očito je da tu, da ovoj temi nije mjesto stjecanju jeftinih političkih bodova i politizacije nego stvarno da svi pokušamo zajedno i konkretno pokušamo riješiti problem i da se usredotočimo, fokusiramo na ovaj problem ali drugim stvarima u drugim raspravama. Zahvaljujem. Prije nego što pređemo na druge dvije replike imamo dvije povrede poslovnika. Prvo kolega Hajduković. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Sabora. Evo ja mislim da je kolega Vinković povrijedio članak 210. koji kaže: "Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dakle zaista mjesto u ovome nije u raspravi o pravobraniteljici za djecu, ako ste željeli stanku i očitovanje u ime kluba ili predsjedništva to ste trebali zatražiti na početku sjednice. Hvala. Kolega Hajdukoviću, dopustiti mi ipak da vodim ja sjednicu, nemojte to raditi vi. Malo ćemo šire tumačiti tu odredbu, zastupnici su ovdje da govore zato su izabrani, a iako malo skrenu s teme nećemo im oduzimati riječ.

zastupnik omalovažava ili vrijeđa druge zastupnike, a ja bih rekao vrijeđa i sve hrvatske građane i sve hrvatske branitelje, pa i hrvatsku djecu

Replika, uvaženi kolega Stjepan Milinković. lijepo ste govorili o problematici predškolskog odgoja. Tu smo suglasni naravno da je potrebito osigurati svakom djetetu, dakle vrtić ali zato potrebna su sredstva, naravno su potrebna sredstva, ali sa poreznom politikom koja se dogodila i proračunom to se ne vidi, dragi kolega vrtiće treba dakle financirati, i tete i izgrađivati vrtiće itd. A ako k tome još dodamo teške materijalne prilike obitelji, čemu doprinosi naravno rast PDV-a, cijene energenta i sve ove, svakodnevna ova poskupljenja to zasigurno ne omogućava tim obiteljima da mogu angažirati one tete koje su mnoge podigle mnogu djecu, možda mnoge i ovoj i ovoj sredini. I to zasigurno dovodi do onih frustracija o kojima je kolega govorio jer svaka neriješena frustracija izaziva novu frustraciju i ona slijedom toga dolaze ta djeca po ove rizike o kojima ste vi govorili u kasnijem dijelu rasprave. Dakle, i o alkoholu, ali naravno i drogama. I zato vas molim i upozoravam da kad bude rasprava da se ne kreće olako u ove definicije lake droge, ovakve droge ili onakve droge to dolazi iz vaših redova, jer je pitanje kada je okidač i kada je vrijeme za takve poruke, a nažalost svjedočimo sve više tim, dakle statistički podaci potvrđuju da u to idemo i ne treba biti lako u to kretati i razmišljati na jedan takav način. Hvala vam lijepo. Na repliku će odgovoriti poštovani kolega Draženko Pandek. **Pandek, Draženko (SDP)** Zahvaljujem. Naravno, stvar osiguranja dovoljnih vrtićkih kapaciteta je stvar prioriteta. Svjedoci smo da su se novci trošili na kojekakve velebne stvari na kojima po meni nisu se trošili na stvari na kojima po meni trebali su se prioritetno trošiti. Također bih podsjetio da za vrijeme prošle Vlade jedinicama lokalne samouprave, su skraćena znatna sredstva i time su onemogućena da u biti mogu ta sredstva uložiti u one sadržaje za koje smatraju da su potrebni, tako primjerice je grad Zagreb promjenama porezne politike izgubio oko 800 milijuna kuna iz svojeg proračuna. A kada govorimo o temi droga ja sam napomenu, ne znam da li ste me dobro razumjeli, ja sam napomenuo da svakako tu problematiku se ne smije zanemariti, ali to sam govorio u sklopu teme o o zaštiti djece od alkoholizma. Alkoholizam je nažalost po svojim sveobuhvatni posljedicama kad se kumulativno zbroji teža opasnost i od teških droga. Naravno, da velim, napomenuo sam da ne treba podcjenjivati opasnosti od teških droga, i evo nadam se da sam bio dovoljno jasan. Zahvaljujem. Posljednja replika, uvaženi zastupnik Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Kolega Pandek, u vaše iscrpno izlaganje morao sam intervenirati replikom zato što govorite o dostupnosti dječjih vrtića Hrvatska je izišla iz Domovinskog, krvavog domovinskog rada ima takvih slučajeva još, dakle i u svijetu, odnosno u Europi poput Francuske koja je imala Napoleonove ratove, prvi svjetski rat, drugi, sve je to imala i Hrvatska, još ima i Domovinski rat. Zbog toga smo i s ove govornice i ovom Saboru apelirali puno puta u ime kluba HDSSB-a, da dječji vrtići u Hrvatskoj moraju biti dostupni svoj djeci, a ne samo 50% djece u Republici Hrvatskoj pohađa dječje vrtiće i da moraju biti besplatni kako bi roditeljima, pogotovo u ovakvoj teškoj situaciji kakva je Hrvatska u krizi i gospodarskoj krizi i recesiji omogućila da se ne služe baka servisom i nekim drugim sredstvima kako bi djecu podigli u onoj predškolskoj dobi. Nažalost, ova Vlada prijašnja to nije ostvarila pa za očekivati je da ćete možda vi nešto napraviti, ali kako ste krenuli bojim se da će ostati mrtvo slovo na papiru ovaj moj prijedlog, dostupnih svoj djeci i besplatnih vrtića. Odgovor na repliku gospodin Draženko Pandek zastupnik. Izvolite. **Pandek, Draženko (SDP)** Po načelu se slaže s vama da bi dostupnost dječjih vrtića trebala biti besplatna i dostupna svima, nažalost opet je pitanje realnosti dakle. Rekli ste mi da sam se obrušio na gradonačelnika, ubiti moje izlaganje stvarno nije imalo nikakvih političkih pretenzija nego je bilo usmjereno na kritiku i težnju za poboljšanjem stvarne stvarne situacije i ponovno naglašavam da u ovom pitanju stvarno ne bi trebalo biti, niti u mojem izlaganju nije bilo pokušaja stjecanja nekakvih političkih poena i kritike radi kritike. Svjedočio sam onome što sam vidi u svojoj sredini i onome što razgovaraju ljudi što mi govore ljudi koje zastupam u ovom Saboru. Načelno kažem, s vama se mogu složiti u cilju prema kojem trebamo težiti dakle prema tome da ta potreba djece bude zadovoljena na čim manjoj cijeni koštanja i za čim više djece. Ali naravno stvar je realiteta, realiteta i realnih mogućnosti. To treba biti cilj prema kojem težimo na uštrb nekih drugih stvari koje sam kritizirao ovdje u svom izlaganju. Hvala.

Pet minuta završno. dakle tog predškolskog odgoja stalno u ovom Saboru i za vrijeme bivše Vlade osam godina i ove Vlade je izreka treba shvatiti realitete i nema novaca drugim riječima. I tako danas kada imamo izvješće o predškolskom odgoju Ministarstva obrazovanja onda imamo poraznu činjenicu da samo 50 ili 55% djece pohađa dječji vrtić. I to je činjenica koja je konstanta. 45% djece nikada ne vidi dječji vrtić. Što to znači? Da i dalje nema, u ovoj državi 20 godina nema novaca za takve potrebe predškolskog odgoja. Nije istina da ih nema. Raspali su se svuda, znamo da ne nabrajam prvo kriminal i korupciju i sve ostalo, BMW i sve drugo, ali i dan danas se rasipaju jednako, a ne upotrebljavaju upravo za ove potrebe. A rekli smo ovdje gospođa kolegica Jelaš je rekla da odgoj počinje već i do treće godine i nakon toga do šeste, sedme itd. dakle, djeca akceptiraju stvari i u predškolskoj dobi. I onda se čudimo, evo tražite ovdje, odnosno ponavljate činjenicu da bi trebalo dati opće biračko pravo djeci od 16 godine. A istovremeno ne računate da su takva djeca u nekim afričkim, azijskim i drugim zemljama glavni ratnici, upotrijebljeni su u ratne svrhe jer ih se lako indoktrinira pa bi možda i sada indoktrinirali SKOJ-em i Savezom omladine možda takve da …/Govornik se ne razumije./… istovremeno bi im za uzvrat dali legalizaciju lakih droga, pa dajte im onda da kupuju alkohol kao i ostali građani, da imaju građanska prava kao i svi ostali. Vozačku dozvolu kada dobiju moraju voziti sa odraslim do 23 godine uz kontrolu odrasloga, a dat ćete im biračko pravo sa 16 godina, a auto ne smiju voziti do 23 godine samostalno. Koji su to prijedlozi? Kakve su to nebuloze? Obitelj je temelj društva, a vi u Zakonu o medicinski pomognutnoj oplodnji predlažete što više samohranih majki, mogućnost da se poveća broj samohranih majki. Obitelj čine otac i majka. Dva roditelja lakše odgoje dijete i lakše ga dignu negoli jedan roditelj, a medicinski pomognuta oplodnja zakon predviđa da majke, odnosno žene mogu samostalno upotrijebiti oplođeni embrio da bi dobilo svoje dijete. I što dobivamo? Majku s djetetom. A di je otac tu? I onda ćemo pravobraniteljicu opet gledati ne bi li napravila izvješće koje bi bilo bolje nego lanjsko i da su se smanjili incidenti u svezi toga, svezi ove materije da sad ne nabrajam što je to. Vršnjačko nasilje. Pa znate li koliko nasilja ima nad učiteljima i nastavnicima u školama? Oni šute, mnogi ne prijavljuju takve stvari, boje se čak i roditelja. O tome ovdje šutimo, a možete ući u školu ako ćete razgovarati bez da kažem javnosti ili onako slobodno sa nastavnicima pa ćete vidjeti što oni doživljavaju u tim školama. Nastavnici, učitelji njihovi. Odavno je rekao, opet ponavljam po ne znam koji puta Stjepan Radić hrvatske škole moraju biti prije svega odgojne ustanove, pa tek onda obrazovne. Danas to nije tako. Danas to nije tako i evo sad još ovdje se petlja kao da je to glavno pitanje hoće li šesnaestogodišnjaci imati pravo, opće biračko pravo ili neće. Pa to nema veze sa pravobraniteljicom za djecu. Nema veze, za vas ima, za vas ima. Pa dajte im onda da kupe i duhan, cigarete i alkohol sa 16 godina na kiosku. Dajte im da kupe laku drogu bez problema pred školama, stoje dileri pred školama, uredno prodaju drogu, laku, tešku, ne znam ni ja. Ode s lake pa na tešku, jel' tako to ide. Dakle, ovo izvješće pravobraniteljice jasno da nećemo odbiti jer ono je napisano temeljem činjenica koje su bile temeljem prijava i svega onoga što se događalo, pa je to statistički ovdje poredano uredno i nije za odbiti. Ali razmišljajmo malo o onome kako smo u kontradiktornosti i u kontraverzama kada predlažemo jedno i ovdje se zalažemo neću reći demagoški ali pomalo i hipokritski ili licemjerno za nekakva prava, a s druge strane uništavamo našu djecu i našu obitelj. Tako je, tako je.

potpuno dostupni svoj djeci u zadnjem našem selu Drižićima ili gore Grgurevićima, da ima vrtić u Sibinju barem ako ništa drugo i da bude besplatan. Tako ćemo pomoći našim …/Govornik

Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče Sabora što ste mi dopustili ovu minutu i neću više prekršavati svoje vrijeme, Prije nego dam ime predlagateljice, predlagatelja riječ gospođi pravobraniteljici za djecu, gospođi Mili Jelavić, da samo kažem da se ovo tijelo gdje sad svi sjedimo i raspravljamo zove Hrvatski sabor. Neki to zovu i drugačije, evo sad smo čuli jedan drugačiji izraz. Zvao se i Sabor Republike Hrvatske, ali po Ustavu se zove Hrvatski sabor. Bilo je zanimljivo gledati na jednoj televiziji koja je prenosila nadmetanje kandidate za izbore parlamentarne pisao je Sabor Republike Hrvatske tamo na. E to je stvar odnosa te televizije prema znanju i neznanju o tome kako se zove predstavničko i zakonodavno tijelo Hvala lijepo. Poštovani gospodine predsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici. Dopustite mi da najprije pozdravim ovu grupu djece koja je sada bila na galeriji i moram priznati da bih voljela kada bi to bila praksa inače da djeca budu slušači kada razgovaramo i raspravljamo o stanju o njihovim pravima u svim područjima. Ja sam sigurna da djeca o tome puno, puno mogu reći i imaju što za reći. Ukratko bih se zahvalila na vašim diskusijama koje smo jučer i danas slušali i one su doista dotakle brojna područja dječjeg života, brojna područja i sadržaj i ovoga izvješća, brojna područja s kojim se mi bavimo ali s kojim ćemo se ćemo se i dalje baviti. Zahvalna sam vam na prepoznavanju brojnih problema i na ukazivanju i nama ali prvenstveno institucijama države na potrebi boljeg rada, boljeg pristupa, temeljitijeg ja bih rekla i ozbiljnijeg pristupa nego što je to bilo do sada. Spomenut ću samo neka područja koja ste vi ovdje akceptirali i za koja definitivno mislim da jesu i hoće biti predmet našeg bavljenja i u narednom periodu. Naravno manjak predškolskih ustanova tišti mnoge roditelje no naravno sa aspekta djece također predstavlja veliki problem. ja bih samo spomenula i ujedno vas sve skupa pozvala da već nekoliko godina predlažemo da se u našoj državi ustanovi dječji proračun, znači sredstva odvojena na posebnim stavkama koja će zapravo biti namijenjena za djecu i sa kojih će se onda znati i moći raspodjeljivati za sva područja dječjeg života. Mislim da po uzoru na neke zemlje koje već to imaju Hrvatska zapravo treba pristupiti tome i ja vas molim i pozivam da o tome razmislite i da u tom smislu stvaramo podlogu za bolji položaj djece u društvu. Spomenuto je glasovanje sa 16 godina, sport i brojni problemi koje u njemu ima, tjelesno kažnjavanje, nasilje putem interneta, djeca u sudskim postupcima i naravno brojne druge teme. Sve one jesu pitanja i problemi s kojima se mi svi skupa moramo nositi na kojima svi skupa trebamo puno više raditi. A ja sam sigurna da svoj doprinos svakoj od ovih tema možemo dati svi veći i mi u Uredu pravobraniteljice, naravno tu su i tijela državne uprave ali i vi koje od srca pozivam da prilikom izglasavanja i donošenja zakona, propisa, strategija, planova, interes djece stavite ispred i iznad svega i da konsenzusom odlučujete o tome. Zapravo djeca su ta koja nalažu i koja traže, a u ime djece ja vas to molim i tražim, jer jedino ćemo na taj način pokazati ozbiljnost prema djeci i svoju odgovornost prema njima. Boris (SDP)** Hvala i vama. Zaključujem raspravu o ovoj točci dnevnog reda. Zahvaljujem se pravobraniteljici za djecu i njezinim suradnicima.